Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenica ministra gospodarstva, gospođa Tamara Obradović-Mazal. Izvolite zamjenice ministra kratko obrazloženje. Hvala lijepo potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Evo Vlada ovim putem predlaže Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu. Dopustite da osim što ću zahvaliti na provedenoj raspravi na odborima koja je prethodila raspravi na plenarnoj sjednici zahvalim usput i široj javnosti obzirom da smo s obzirom na Hvala vam Hrvatskoj, sa svim socijalnim partnerima, sa tijelima jedinca lokalne samouprave. Dali so zakon na javnu raspravu prije pokretanja formalne procedure. Isto tako, obzirom na težinu zakona i povezanost, kompleksnu povezanost sa procedurama temeljem Zakona o javnoj nabavi ali i dodirnim točkama sa Zakonom o koncesijama. Prošli smo i niz tehničkih konzultacija u cilju unapređenja ovog teksta prijedloga zakona i sa relevantnim upravama Europske komisije. Ono što predlažemo konačnim prijedlogom zakona na neki način je odgovor na povratne informacije sa terena odnosno od javnog sektora, ali naravno i od privatnog sektora u provedbi važećeg zakona koji se pokazao dobrim okvirom za sklapanje, odnosno za pokretanje modela javno-privatnog partnerstva. Naravno, uvijek je nakon nekog periodičnog vremena važno osvrnuti se na provedbu Zakona u praksi i analizirajući provedbu važećeg zakona dobili smo određena povratna razmišljanja koja su nas i vodila u unapređenju postojećeg teksta zakona. Neke od njih kao reakcija, dakle na povratne informacije kako javnog, tako i privatnog sektora kojeg su privatni partneri u javnom sektoru u nekim jpp projektima je nešto preciznije definirati sam sam pojam javno-privatnog partnerstva. Ali i u kontekstu kategorizacije isto tako vrste javno-privatnog partnerstva na koju se javni sektor, odnosno u suradnji sa privatnim partnerom odlučuje posebno u dijelu koji se odnosi na obvezne rizike koje na sebe privatni partner. Također, nastojali smo izaći u susret u segmentu komercijalnog korištenja javnih građevina u onom dijelu kada se ne isporučuje, odnosno ne vrši javna usluga. Isto tako, vežući se na same rokove ukoliko pojedini sektorski zakon naslonjen na krovni Zakon o koncesijama dopušta i dulje razdoblje od 40 godina uvodi se i ta dodatna mogućnost. Dodala bih još da se javno tijelo obvezuje upravo u cilju održavanja kako postojeće, ali naravno i unapređenje transparentnosti objavu svih informacija o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva koju Agencija za javno-privatno partnerstvo onda objavljuje na svojim internetskim stranicama. Ono čime smo na neki način obvezali u smislu skraćenja rokova i nešto efikasnijeg

i da upravo ta dužina postupka nije faktor koji sprječava daljnji razvoj projekta. I još bih dodala kao dosta bitnu odredbu i obvezu agencije na izvješćivanje, nadzor izmjena i dopuna JPP ugovora za one projekte iz registra JPP-a koji su zaključeni prije stupanja na snagu samog postojećeg zakona. Na kraju dodala bih da svi moramo biti svjesni čega pretpostavljam i da jesmo da je zakon okvir koji dopušta u slučaju, dakle da se javni sektor na to odluči provedbu modela javno-privatnog partnerstva u segmentu kada postoji javna usluga, za kojeg postoji potreba. Naravno nedostatak sredstava, ali oslanjajući se primarno na odgovornost postojećih zakonskih okvira u smislu financijske odgovornosti, u smislu discipline, odgovornosti prema proračunu. Dakle, u skladu sa mogućnostima, odgovornošću i obvezama prijedlog zakona nastavlja i pruža dodatno kvalitetan okvir za provedbu samog JPP projekta. Ponavljam, ukoliko se javni sektor odluči upravo na ovaj način financiranja ostvarenja javne usluge. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjenici ministra gospodarstva, gospođi Tamari Obradović–Mazal. Pitam žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda prelazimo na raspravu. Najprije u ime klubova, u ime Hrvatskih laburista govorit će uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra. Svoju raspravu započet ću prepričavanjem zadnjeg stavka opisa stanja iz prijedloga ovog zakona na stranici tri koji veli da je ovaj zakon važan instrument zaštite poreznih obveznika iz razloga što se u sustavu efikasne pripreme javnog infrastrukturnog projekta na način da doista plaćaju najmanju cijenu za utvrđeni standard javne usluge. Dakle, ovaj zakon je garancija jamstvu građanima Hrvatske da će model javnog privatnog partnerstva po ovom Zakonu dati svaku uslugu po najnižoj cijeni po utvrđenom standardu javne usluge. To je citat. Što je javno privatno partnerstvo po mom osobnom sudu i sudu Hrvatskih laburista? Model u kojem su troškovi javni, a profit privatni. Očekivao sam da u opisu stanja i uvodnom obrazloženju zakona i nekad negdje netko iz Vlade prezentira rezultate, da analizu 16 projekata koji su do sada u Hrvatskoj započeli i gotovi su ili traju po modelu javno-privatnog partnerstva po postojećem zakonu ali onda još kada nije bilo zakona kada su postojale samo smjernice, ako se ne varam smjernice. Po smjernicama ne o zakonu išao je Projekat …-Istra cesta Zagreb-Macelj i Pročistač u Zagrebu, a 13 projekata iz registra javno-privatnog partnerstva su tri sportske dvorane, jedan autobusni kolodvor, obnova zgrade županije i 8 osnovnih škola zgrade županije i 8 osnovnih škola u jednoj županiji. Tih 8 osnovnih škola iz grada županije su u Varaždinskoj županiji, autobusni kolodvor ako se ne varam u Osijeku, a dvorane su Koprivnica, Split i treća ne treća ne znam Varaždinu. Dakle imali smo što analizirati. Napraviti usporedbu da smo te iste projekte financirali kreditom, efekt bi bio takav, a sada po modelu javno-privatnog partnerstva je ovako i država je ušparala toliko milijardi, milijuna, stotina tisuća, toliko su porezni obveznici manje to financirali, toliko je rizik manji i dobili su najkvalitetniju uslugu jer je model savršen naročito sa Spaladium arenom u Splitu. Toga nema. Kako to da nakon tako značajnih projekata donosimo novi zakon bez analize efekata postojećeg zakona? Ovaj zakon je jamstvo nemojte to zaboraviti. Svaki građanin bi ga trebao dobiti da ga pohrani u svoju arhivu jer država ova Vlada daje jamstvo. Što je još javno-privatnog partnerstvo? Nije dug, nije zaduženje, nego je najam na 5, 10, 20, 30, 40 godina. Najprije država zakonom ograniči zaduženost lokalne samouprave, regionalne i svoje što je u smislu zaštite proračuna dobro ali u model javno-privatnog partnerstva nije zaduženje, nije stvaranje duga na 40 godina nego je to najam. To šta taj najam na kraju se pretvara u eure ili kune, nije bitno. I što je još zajedničko ovim projektima? Osim ove dvije ceste radi se o građevinama. A kako modeli javno-privatnog partnerstva i pokušaj poticanja oporavka gospodarstva prolazi investicije u građevine ako nismo naučili iz vlastitog iskustva pokušajmo shvatiti što se dogodilo Španjolskoj i Portugalu. I sada prije nego što me opet dušobrižnici optuže za populizam i demagogiju reći ću da ću citirati stalnog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda koji je 2009. valjda u Kini u Changingu prezentirao međunarodna iskustva o javno-privatno partnerstvu i u toj prezentaciji kaže: "Javno-privatno partnerstvo donosi potencijalno visoki fiskalni rizik". Istina je kaže "prijenos je rizika s države na privatni sektor ali ne mora to biti tako jer u konačnosti taj rizik može pasti na teret građana ili opet se vratiti na teret države. Besplatna infrastruktura, kako to primamljivo zvuči kada ne bi bilo postojalo ali. javno-privatnog partnerstvo potencijalno ugrožava integritet proračunskih procesa i potkopava napore očuvanja makroekonomske održivosti i može potencijalno zakomplicirati održavanje financijske discipline i dobrog upravljanja. Visoki financijski rizici koji se često ostvaruju". To je citat. I daje primjere Portugal autocesta koja je država ugovorila prema gustoći prometa, nakon kraha i pokušaja spašavanja na kraju je morala postaviti naplatne kućice i uvesti naplatu cestarine da bi spasila svoj interes. Velika Britanija, Londonska sveučilišna bolnica, proglašena najvećim ostvarenjem sna. Nakon završetka projekta država joj mora dati nekoliko desetaka milijuna funti dodatnih novaca jer su svi pogriješili u projektiranju i izvedbi ventilacijskog sustava koje sprječavao funkcioniranje Sveučilišne londonske bolnice i rizik je pao isključivo na teret države. Mađarski A1 nakon 4 godina autocesta, projekat je nacionaliziran. Meksiko autocesta nakon financijskih teškoća i u dva pokušaja sanacije država je '97.preuzela kompletni projekat i našla dug od 7,7 milijardi dolara. U toku preuzimanja preuzela je i taj dug. Ako projekti koji su na tržištu pa čak i dnevno ostvaruje keš, keš, donose takav rizik, što je tek sa objektima koji nisu na tržištu? Što je tek s objektima koji nemaju komercijalnu namjenu nego isključivo korisnik najma i usluga je općina, grad, županija ili država? Tu rizik preuzimaju isključivo lokalna i regionalna samouprava i država. Još nešto, što ako Društvo za posebne namjene ode u stečaj? A u 6 slučajeva u Europi je to zabilježeno. I još nešto, što ako za godinu dođe do promjene komunalnog ustroja RH i ukine se pola općina, 10% gradova, županije i postanu regije? Ti ugovori se preuzimaju oni koji su pravni slijednici općina, gradova i županija. I što mislite što će biti veliki kamen smutnje kada neka županija se mora udružiti sa županijom koja ima ugovor na JPP na 40 godina od milijardu kuna? Taj dug preuzimaju građani stanovnici one županije koji ni luk jeli ni mirisali. A ta promjena ne mora biti za godinu dana, može doći za 10 godina. I važno, prema Zakonu o proračunu člancima 22. i 24. ako se ne varam Ministarstvo financija do kraja travnja, a Vlada do kraja lipnja svake godine moraju usvojit Strategiju vladinih programa za trogodišnje razdoblje. A u članku 25. je propisano da Ministarstvo financija najkasnije do kraja svibnja, a Vlada najkasnije do kraja lipnja mora usvojiti Smjernice ekonomske i fiskalne politike u kojima mora biti obavezatni sadržaj strateški ciljevi ekonomske financijske politike, osnovni makroekonomski pokazatelji, osnovni pokazatelji fiskalne politike, procjena prihoda i rashoda te primitaka, prijedlog visine financijskog plana, predviđene promjene javnog duga i Strategija upravljanja javnim dugom. A strategija Vlade u sebi treba sadržavati, citiram: zakon, ukupnu zajedničku viziju strateškog cilja, makroekonomski okvir, glavna strateška područja djelovanja Vlade s postavljenim ciljevima, načinom ispunjavanja, mjerilima procjene rezultata

i ako sam dobro uspio sve provjeriti, u 2012. Vlada nije usvojila ni strategiju niti pak smjernice. Jedine smjernice i strategije koje postoje su iz srpnja 2011. I sada postavljam pitanje, da li ovaj Zakon o javno-privatnom partnerstvu i forsiranje modela javno-privatnog partnerstva Vlade Zorana Milanovića jeste u funkciji izvršavanje Strategije ekonomskog razvoja i smjernica fiskalne ekonomske politike Vlade HDZ-a utvrđene u dokumentu u srpnju 2011. Jer nakon toga Hrvatska nema ni strategiju, niti smjernice, sukladno člancima 22. do 25. Zakona o proračuna. I da ne ispadne da se šalim, koju strategiju razvoja, prioriteta, investicija želimo ovim zakonom ponukat izvršit. Koji su to prioriteti ove Vlade i Republike Hrvatske da kroz model javno-privatnog partnerstva tobože dobijemo nešto besplatno jer će privatni partner financirati, a građani po jamstvu ove Vlade dobiti najmanju cijenu za utvrđeni standard javne usluge. Koji su to sektori ako ne znamo projekte, koja su to područja? Zdravstvo, školstvo, hoćemo gradit zatvore. Koji su razlozi što toga nema, zašto raspravljamo samo o zakonu, a ne o ovome u koji ćemo sektor ili sektore, aktivnosti i djelatnosti prema strategiji i prioritetima koji se utvrđuju prije zakona jer zakon mora biti sredstvo provedbe te strategije. Da smo dobili tu strategiju, da je usvojena i objavljena možda bi lakše razumjeli zašto prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske pod svaku cijenu na ovakav način forsira model javno-privatnog partnerstva. A oni koji znaju stanje u Varaždinskoj županiji svjesni su činjenice da oni koji su u njega ušli, te općine, gradovi i županija, u sljedećih 20 godina investicijska sposobnost im nije na nuli nego ispod toga. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani Šuker. zaboravili ste reći ono što je ključno, a to je da je proračunski nadzor Ministarstva financija… **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Šuker, ne možete u ispravku netočnog navoda govoriti ono što nije spomenuto, što je zaboravio kolega spomenuti nego možete ispraviti ako je nešto netočno rekao. Morate formulirati. **Šuker, Ivan

Ispravljam netočan navod kolege Lesara da nitko nije reagirao i da nitko nema nikakvu analizu. Postoji nalaz proračunskog nadzora Ministarstva financija gdje su utvrđene sve nepravilnosti oko javno-privatnog partnerstva u Varaždinskoj županiji, samo vrlo interesantno s obzirom da nije HDZ u pitanju nijedna institucija u ovoj državi nije ništa poduzela već četiri godine. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Eto sad bi to bilo posve korektno. U ime kluba HNS-a govorit će uvažena zastupnica Natalija Martinčević. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja bih prije svega izrazila veliko zadovoljstvo što se ovaj zakon danas našao pred nama, što ćemo ga danas ja vjerujem usvojiti i što ćemo konačno omogućiti da se u cijeloj Hrvatskoj izgrade i obnavljaju javne građevine po modelu javno-privatnog partnerstva. Očekivano od onih koji naravno ne bi ništa radili i ništa gradili i ništa poduzimali, da će sve što želimo poduzeti iskritizirati, međutim eto ja ću u svojoj raspravi istaknuti sve strane, pozitivne strane ovog prijedloga zakona. Kolega Šukeru, što se tiče inspekcijskih nadzora i revizija moram se odmah na to osvrnuti, jer su vaši dušebrižnici i stvarno poslali velik broj revizija u Varaždinsku županiju sve jedinice lokalne uprave i samouprave koje nisu utvrdile apsolutno nikakve nepravilnosti jer vjerujete da jesu vi bi prvi na to odreagirali. Ograničena sredstava u državnom proračunu, a posebno u proračunima jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave nažalost danas onemogućuju bilo kakvu ozbiljniju izgradnju i obnovu, a svi smo i više nego svjesni kolike su potrebe i za izgradnjom novih, a nadasve za obnovom i rekonstrukcijom postojećih objekata u školstvu, u zdravstvu, u pravosuđu, socijalnoj skrbi, kulturi itd. Potrebe na nivou u cijeloj državi za investiranjem u ovu vrstu infrastrukture su velike. Javno-privatno partnerstvo najbolji je model kojim se navedena gradnja može realizirati. Naime, model javno-privatnog partnerstva funkcionira na način da omogućuje znatno bržu realizaciju, izgradnje nvih i rekonstrukcije postojećih objekata. Kao što sam uvodno i naglasila, financijske mogućnosti trenutno su takve da s može razmišljati o izgradnji ili rekonstrukciji samo rijetkih objekata, a na taj način zasigurno nećemo osigurati ne samo bolje već i nužne standarde u odgoju, obrazovanju, znanosti, zdravstvu,pravosuđu, kulturi itd. Cilj navedenog modela i programa je naravno uz izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju javnih građevina osigurati i kvalitetne uvjete za izgrađene građevine da one zadovoljavaju propisane standarde i kvalitetu tijekom tijekom više desetaka godina uporabe i kasnije generacije korisnika tih građevina imaju osigurane uvjete koji su postojali u prvim godinama nakon izgradnje. Ovaj model osigurava kvalitetnu izgradnju upravo iz razloga što su privatni partneri, odnosno izvođači radova u ugovornom razdoblju, dakle 20, 30 godina, odgovorni za održavanje, odnosno odgovorni za sve eventualne nedostatke, popravke itd. privatnom partneru nije u interesu da gradi po sistemu koji je danas kod nas nažalost vrlo čest, a to je drži vodu dok majstori odu, već je upravo privatnom partneru odnosno izvođaču radova u interesu, najviše u interesu dakle da izgradnja bude kvalitetna kako bi njegovi troškovi tijekom održavanja svih tih godina bili što je moguće manji. Dakle, ovim se rješava problem da su dosadašnji načini ulaganja u javne građevine rezultirali neujednačenim standardima, neujednačenom kvalitetom i cijenom izgradnje. Pored toga dosadašnji broj realizacija i investicija u ovim područjima ne zadovoljavaju niti tempom realizacije investicija, niti kvalitetom i troškovima samih projekata što uglavnom ima za posljedicu prekoračenje planiranih sredstava i odstupanja u realizaciji javnih građevina. A kao posebno loše pokazalo se upravljanje i održavanje javnim građevinama u ovom sektoru. Uz sve navedeno jedan od značajnijih benefita upravo ovog modela je snažno pokretanje posrnule građevinske industrije i naravno uz građevinsku industriju i svih ostalih industrija koje su vezane uz izgradnju i obnovu, a to su drvna, metalska, puno malih obrtnika i poduzetnika kojima će upravo ovakvo pokretanje izgradnje vjerojatno očuvati tvrtke i obrte, a time i ono što je svima najvažnije radna mjesta. Ono što je nadalje ključno u ovom zakonu je jasno definiranje i naravno pojednostavljenje procedure te smanjenje rokova. Naime, postojeći zakon predviđao je iznimno složenu proceduru i rokove u trajanju od 180 dana za prikupljanje raznih suglasnosti i mišljenja u pojedinim fazama realizacije projekta. Tako složena procedura, ali i nedorečenost zakona u smislu netransparentno istaknutih kriterija temeljem kojih agencija izdaje ili ne izdaje suglasnost odvratila je javna tijela od odluke da iskoriste prednosti javno-privatnog partnerstva te taj model, osim u Varaždinskoj županiji gdje je pokrenut i realiziran, zapravo nigdje drugdje nije niti zaživio. Dakle, propustili smo određeno vrijeme i mnogi za život građana važnih projekata nisu ostvareni, no ovim zakonom ta se klima mijenja i otvaraju se vrata jedinicama lokalne uprave i samouprave da iskoriste sve prednosti ovog modela. Ono što je nadalje važno je da je izmijenjen način financiranja upravo u korist jedinica lokalne uprave i samouprave čime država sudjeluje u sufinanciranju sada 55%, županije 35%, a jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno gradovi i općine 10%. S time da se kod obaveze županije radi zapravo o jednom dijelu decentraliziranih sredstava što zapravo znači još manje opterećenje županijskih proračuna. I naravno tu je važno naglasiti da po isteku ugovora sa privatnim partnerom građevina ostaje u trajno vlasništvo jedinica lokalne uprave i samouprave, odnosno države. Ovdje se radi o modelu koji je odavno prepoznat i obilato se koristi već duži niz godina u svim zemljama EU. Prošle je godine naime ukupna vrijednost u programima javno-privatnog partnerstva bila 18 milijardi eura, a u rekordnoj 2007. godini gotovo 30 milijardi eura uloženih u izgradnju u najvećem postotku u projekte iz obrazovanja kao što je to slučaj u Varaždinskoj županiji, ali i u projekte željeznice, autoceste itd. I mislim da jedna od država koja zaista prednjači su Francuska i Velika Britanija koje već 30 zadnjih godina vrlo uspješno koriste ovaj model. Dakle, nismo ga mi osmislili, osmislili su ga drugi puno prije nas mi ga samo trebamo uspješno primijeniti. Naime, za vrijeme, evo ja ću vam sad navesti konkretno primjer iz EU i primjer iz Varaždinske županije koja je jedan izuzetno, izuzetno pozitivan primjer. Javno-privatno partnerstvo dakle je bio jedan projekata u koji su za vrijeme župana Čačića

koja je bila pred potpunim propadanjem i koja je u potpunosti obnovljena i kao takva je uistinu na ponos i gradu Varaždinu i županiji. No ono što je tu važno, dakle najveći rezultati postignuti su zapravo u obrazovanju. Izgrađeno je i dograđeno 19 škola i 10 sportskih dvorana. Benefiti ovog projekta na primjeru Varaždinske županije uz onaj naravno očiti da je učenicima kao i učiteljima i profesorima omogućeno da rade u novim krasnim opremljenim prostorima su i da dodatni školski prostor donio je organizaciju nastave u jednoj smjeni u kojoj 87% učenika nastavu sada pohađa u Varaždinskoj županiji u jednoj smjeni u primjerenom vremenu. Novi četvorni metri stvorili su uvjete za novu mrežu osnovnih i srednjih škola i programa te omogućili razvoj srednjih škola u Varaždinu kao centara izvrsnosti. Srednje škole izvan Varaždina prerastaju u srednjoškolske centre koji ponudom raznovrsnih programa približavaju obrazovanje mjestu stanovanja učenika i na taj način smanjuju troškove obrazovanja. Temeljem novih i opremljenih prostora pokrenuti su brojni novi programi i dvojezične strukovne škole, gimnazijski program za sportaše, posebni programi za nadarene učenike, a rezultati svega toga vide se u posljednjim postignutim rezultatima naših učenika na svim natjecanjima u državi. Svim školama omogućeno je provođenje EU projekata. Konačni već sad vidljivi rezultat uz moramo reći besplatan prijevoz učenika koji je također uveden u Varaždinskoj županiji još 2006. godine i koji će sada evo hvala Bogu biti realiziran na nivou cijele države snažno izdiže Varaždinsku županiju u području obrazovanja čemu svjedoče i brojke da je upisano 30% više srednjoškolaca i 80% je povećan broj gimnazijalaca. Navedeni prostori također se koriste za razne slobodne aktivnosti, ali i za razne programe cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Evo tu sam sad samo malo, obzirom da se Varaždinska županija prozivala otpočetka, obrazložila na konkretnom primjeru dokazane benefite korištenja modela javno-privatnog partnerstva u obrazovanju, a jednaki učinci mogu se proizvesti i dobrom i brzom izgradnjom i obnovom objekata u zdravstvu, kulturi, pravosuđu itd. I možda za kraj važno je i spomenuti da se ovim modelom izbjegava i dosad bivše vlasti omiljena metoda odlučivanja o financiranju i izgradnji objekata prema političkoj podobnosti. Svi mi jako dobro znamo da su se škole i bolnice gradile tamo gdje se glasalo za HDZ. Mi u Varaždinskoj županiji tu praksu podržavanja HDZ-a nemamo pa bi svih ovih prošlih godina bili itekako zakinuti i zbog toga je dobro da smo preuzeli dobru praksu EU i uveli ovaj model. Ovim modelom omogućuje se svim županijama, gradovima i općinama da samostalno odlučuju što će graditi i što će svojim građanima osigurati i omogućiti. Dakle, tu se nikoga na ništa ne forsira niti to itko forsira, jedinice lokalne uprave i samouprave same odlučuju što će, da li će i kako će. A dal' će to biti dobro i dal' će to biti rentabilno o tome će odlučiti agencija. Jer agencija ima mehanizme u kojima se provjerava razlika između klasične izgradnje i izgradnje po modelu javno-privatnog partnerstva. Ukoliko se pokaže da je klasična izgradnja jeftinija tada će se ići na model klasične izgradnje i zahtjev jedinica lokalne uprave i samouprave za primjerom javno-privatnog partnerstva će se odbiti. Iskustvo Europske unije, ponovno se osvrćem na njih pokazuju da je model financiranja putem modela javnog privatnog partnerstva 17% jeftiniji od klasične izgradnje. Zaključno, radi se o jednom izvrsnom programu što potvrđuje dakle i sva navedena europska iskustva, kao i iskustva iz Varaždinske županije. I ovom zakonu koji konačno na pravi i transparentan način uređuje model javno-privatnog partnerstva. Klub zastupnika HNS-a daje puno podršku. Hvala vam lijepa. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi će navod ispraviti uvaženi Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, netočan je navod uvažene kolegice da je nek slao revizije i inspekcije. Revizija je neovisno tijelo, na kraju krajeva, svi uvijek ovdje hvalite kad raspravljate o tome, pa onda dajte molim vas držite se toga. A druga stvar, istina je da je proračunski nadzor utvrdio niz nepravilnosti u ovom projektima i da su jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o proračunu, prezadužene zbog tih projekata. To je istina i to je činjenica, od toga ne možete pobjeći. I kad bi to tako bilo divno i krasno kao što vi govorite onda ne bi bila ova praktički treća varijanta Zakona o javno-privatnom partnersku u odnosu na onu kad se to događalo. Dakle, postoji proračunski nadzor di su utvrđeni niz nepravilnosti. I od toga ne možete pobjeći, ali kažem vam da je to HDZ napravio onda bi vjerojatno već o tome svi brujali, ali ovako je to gurnuto negdje pod tepih. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolegica Martinčević, dva navoda. Najbolji model javno-privatnog partnerstva i davali ste primjer Varaždinske županije, ma da nije trebalo, zaboravili ste spomenuti koliko kuna. I drugo, točno 6 puta ste rekli, lokalna uprava i samouprava. Naime, u Hrvatskoj ne postoji lokalna uprava i samouprava, nego državna uprava, mjesna, lokalna i regionalna samouprava. Reći lokalna uprava i samouprava je otprilike drveno željezno. Nema lokalne uprave. **Stazić, Nenad (SDP)** Za ispravak netočnog navoda javio se i poštovani Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravit ću netočan navod kolegice gdje je ustvrdila da se je do sada po političkoj podobnosti dijelili novci za projekte, je samo tamo gdje su glasali za HDZ bilo je i novaca. To je netočno, jer u Rijeci je 4 milijarde kuna uloženo u kampus, u obilaznicu, i sve druge projekte, a nikada HDZ nije imao vlast u Rijeci. I posljednji ispravak. Poštovani Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo isto kolegici ispravljam netočan navod da nije istina da se gradilo samo u onim jedinicama lokalne samouprava gdje je HDZ, nego upravo i u drugim jedinicama gdje nije bio HDZ. Istri, po Slavniji itd. o Rijeci nećemo govorit. No, istovremeno bi također rekao da ovo vaše izlaganje o kojem ste vi govorili, o javno-privatnom partnerstvu ni jedna jedinica lokalne samouprave, manjeg ne može to primijeniti. Da li ste ikada radili u jedinicama lokalne uprave ili ste se bavili bilo kakvim poduzetništvom. Ovaj model je katastrofa za male jedinice lokalne samouprave i to bi nas odvelo sve u propast. Ako jedan objekat košta 50 milijuna, a vi ga kroz javno-privatno partnerstvo morate platiti 150 milijuna pa ko je tu lud. Onda će svaka jedinica otić kao što je i gospodin Lesar rekao, otić uzet kredit uz kamatu od 6% i to financirati. …/Upadica potpredsjednik: Vrijeme./… A ne da plati tri puta više kao što ste vi to u Varaždinu plaćali. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. U ima kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Domagoj Milošević.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pa ovaj Zakon o javno-privatnom partnerstvu uistinu jest vrlo važan zakon, i to iz nekoliko razloga. Kao prvo ovaj bi zakon zapravo trebao omogućiti i brže i kvalitetnije iskorištavanje neiskorištene državne, odnosno javne imovine i time doprinijeti gospodarskom oporavku. Kao drugo trebao bi ubrzati rast investicija i gospodarski oporavak, trebao bi ubrzati naravno rast investicija privatnog, domaćeg i javnog sektora. I otvarajući taj potencijal investicijski i gospodarski oporavak, naravno trebao bi usporiti rast javnog duga. Međutim, to je zasebna tema i o tome ću se, na to ću se osvrnuti kasnije, zato što je to zaista i uistinu važno kao što su i kolege već spominjale. Kratko ću nas sve podsjetiti da su zapravo dvije HDZ-ove bivše vlade radile na temeljima i postavile temelje i postavile temelje za sami koncept javnog privatnog partnerstva koji desetljećima postoji u zemljama Europske unije i to još od 2008. kada je u studenom osnovana Agencija za javno-privatno partnerstvo. Donešene su smjernice i nakon toga u idućoj godini su zapravo doneseni svi odgovarajući akti i uredbe da bi javno-privatno partnerstvo profunkcioniralo. Naravno to proteklo vrijeme iskorišteno je, nije tako kratko vremena proteklo, međutim treba reći da je za provedbu javno-privatno partnerstva, edukacija izrazito važna. Pa se naravno educiralo ne samo zaposlenike u Agenciji za javno-privatno partnerstvo, nego i one koji su potencijalni korisnici takvih projekata i samu poduzetničku zajednicu. Ovdje naglašavam ovu riječ edukacija, zato što s obzirom na kompleksnost ovakvih projekata, s obzirom na dugoročnost, dakle u više desetljeća trajanja projekta edukacija za sve sudionike izrazito bitna. I želim ovako uvodno još spomenuti činjenicu, a to je da je zapravo najveći investicijski projekt i nove Vlade, lijeve Vlade u ovih 6 mjesec jest preuzet i od bivše Vlade, jest takav projekt javno-privatnog partnerstva. To je Zračna luka Zagreb, ujedno je to i do sad najveći odobreni projekt javno-privatnog partnerstva i svi s nestrpljenjem očekujemo i početak izgradnje, nadam se još u 2012. godini. Ja se također toplo nadam da će upravo taj projekt pokazati i biti u budućnosti ogledan primjer kako javni i privatni sektor, odnosno i javni i privatni partner mogu postići svoje zacrtane ciljeve. Ja ih vidim ovako, i u ime kluba mogu reći, privatni ulagač Francuski konzorcij, očekujemo da će ostvariti zaista i to efikasno i brzo veliku investiciju, da će napravit odličan posao ne samo za svoju tvrtku nego i za sve zaposlene u zračnoj luci, ali i za cijelu našu državu. Ono što očekujemo od pak, za javni sektor, za našu državu, a to je očekujemo da kroz sljedeći, budući rast i poreznih prihoda. Također nadamo se uskoro i rastu zaposlenosti, zapravo kroz period od 30 godina ćemo prihodovati koncesijsku naknadu, a ono što je možda i najvažnije, nakon proteka roka od 30 godina preuzet ćemo, ne samo izgrađene objekte i novu zračnu luku, nego ćemo preuzeti i cjelokupno poslovanje Zračne luke Zagreb, buduće. Ovdje ne mogu ne spomenuti i inicijativu koju sam prije nekoliko mjeseci pokrenu sa našim iseljenicima iz srednje Njemačke, nisam još dobio odgovor od premijera Milanovića, a to je da se ta zračna luka nazove po prvo hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. kao što je to u više zemalja, ne samo Europske unije, nego i nego i SAD-a. No, vratimo se na prijedlog samog zakona. Pa prije svega želim iskreno pohvaliti napor Vlade, da se sačini ovaj važan zakon, dakle i da se napravi dobar prijedlog dobrim dijelom se to i uspjelo učiniti. Ono što mislim da nije za pohvaliti, a to je da ponovno imamo hitnost postupka. Mislim da je ovaj zakon prevažan. Ima zaista dugoročne posljedice ili može imati dugoročne posljedice i mislim da nije dobro da se donosi po hitnom postupku. Čuli smo da je i agencija imala dobre savjetnike što je dobro, dakle pa je to vjerojatno i razlog da je i sam prijedlog dobar. Ono što mene osobno najviše zapravo brine a to je da li će to sve skupa imati efekt koji želimo postići s obzirom na to da ovih 6 mjeseci na žalost ukupno poslovno okruženje u Hrvatskoj i poduzetnička aktivnost je u padu s obzirom na sve postupke koje u ovih šest mjeseci zapravo guraju poslovni poslovni sektor u problem. Retroaktivno se naplaćuju porezi, a mi očekujemo ne samo domaći nego i međunarodni privatni sektor da se pojavljuju kao potencijalni ulagači. Dakle, u tom smislu mislim da je sam ovaj zakon neće riješiti naš problem. Mislim da je problem negdje drugdje, a to je da jednostavno treba promijeniti poduzetničku klimu generalno u Hrvatskoj. Mislim da se mora ustabiliti i porezni okvir i svaki drugi da bi domaći i strani poduzetnici mogli dugoročno planirati, a ovo jesu zapravo projekti na vrlo dugi rok. Prije nekoliko bitnih napomena. Glede ovog zakona imam jednu sasvim tehničku, a to je kaže u prijedlogu zakona citirat ću administrativno vrijeme izdavanja suglasnosti Ministarstva financija i agencije. naravno Agenciju za javno-privatno partnerstvo. Skraćuje se sa 180 dana na okvirno vrijeme od 30 dana. Završen citat. Prije svega mislim da ako već govorimo o roku od 30 dana, onda nema potrebe da piše ovdje okvirno. Jer ili je rok od 30 dana ili nema roka a uz to treba reći da nije točno da je do sada i u bivšem zakonu pisalo 180 dana. Nije bilo tako. Dakle, teoretski je cijeli projekt, odnosno priprema mogla trajati 120 dana s tim da je tih 120 dana uključivalo i 3 stepenice i to 3 bitne stepenice. Kad vam ih pročitam shvatit ćete da je to bitno i za nekakav budućnost razvoja tih projekata. Dakle, 60 dana je trajao period za prijedlog projekata. Naravno, u tom periodu je predlagatelj razgovarao prije svega sa agencijom kako bi sam prijedlog projekta bio ispravno sastavljen. 30 dana je bio rok za natječajnu dokumentaciju i nakon toga 30 dana za nacrt ugovora. Ja bih želio vjerovati da je zaista moguće ovaj rok svesti na 30 dana. To bi bilo odlično. Nemam ništa, dapače. Mislim i to bez ikakve tu sad lažne ironije. Bilo bi odlično kada bi generalno svi administrativni postupci se mogli svesti na 30 dana. I mislim da bi to u ovoj godini kada bi se to moglo ostvariti iz pozicije javne administracije prema svim ulagačima bilo da se radi o privatnim tvrtkama ili javnim to bi zapravo bio najznačajniji doprinos našem gospodarskom oporavku. I sad tri vrlo bitne napomene. Kada je u pitanju Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Pa prije svega mislim da je ključno za opći interes i za budući uspjeh tih projekata naravno odnos privatnog i javnog partnera, odnosno da taj odnos bude u budućnosti nakon početka projekta solidno uravnotežen. Mislim da se to prilično postiglo ovim prijedlogom zakona. Međutim, ono što ostaje, ispričavam se, otvoreno pitanje, a to je rizik naplate privatnog partnera u slučaju da jedinica lokalne samouprave zapravo neće moći izvršavati svoju obavezu plaćanja, a onda to naravno otvara i puno veću i važniju temu, a to je tko će onda u tom slučaju plaćati hoće li država. I da li onda zaista u tom slučaju možemo govoriti o ne porastu javnog državnog duga, a zapravo se na taj način, na neki način izbjegava taj rast duga. Dakle druga još važnija tema. Kao što sam sad malo prije spomenuo jest utjecaj projekata javnog privatnog partnerstva na naš javni dug. Osim samog pitanja stalnog i naravno očekujemo svi koncentriranog nadzora nad svim tim projektima. I pozdravljam i do sada naravno i prijašnjim zakonom je bilo predviđeno da sve to skupa bude i javno dostupno i sve informacije vezano za sve te javne privatne projekte. Ono što nas posebno muči je činjenica, a to je da će se po ovom zakonu dešavati projekti koji će trajati 20, 30 ili 40 godina odnosno eksploatirati se, te građevine. I ukoliko jedinice lokalne samouprave budu preuzimale obvezu plaćanja najma a budu, tj. naknadu za korištenje kako se ispravno kaže bojimo se da će u mnogim slučajevima zapravo, a to je do sada se pokazalo upravo u do sada spominjanoj Varaždinskoj županiji u mnogo navrata se dešavat da jedinice lokalne samouprave će ne samo da neće moći isplaćivati te naknade za korištenje nego će dugoročno ostati bez prihoda, da će zapravo upasti u probleme, da ne kažem da će doći do na neki način do bankrota. I to nije onda samo statističko pitanje gdje će se sutra knjižiti naravno taj dug nego je i pitanje i kako će živjeti ta lokalna samouprava. I na kraju i ne najmanje bitno pod broj tri izrazito bitna primjedba, a to je da zapravo prethodno ovom zakonu svi bismo očekivali jasnu strategiju što to mi zaista želimo postići u sljedećim godinama i desetljećima kroz javno-privatno partnerstvo. To nas u HDZ-u niti ne čudi zato što mjesecima zapravo i javno govorimo, upozoravamo da ne samo za javno-privatno partnerstvo nego općenito da ne postoji strategije gospodarskog oporavka i da zapravo ova Vlada nema plan kako će Hrvatsku izvući iz krize, pa onda ne bi bilo ni za očekivati da postoji jasna strategija što se želi postići sa ovim Zakonom o javno-privatnom partnerstvu. Dakle, još jedanput naglasit ću ovo pitanje strategije je izrazito bitno. Složit ćete se sigurno, a to je nije svejedno da li ćemo, gdje ćemo, koliko graditi zračnih luka s jedne strane ili s druge strane bolnica ili ćemo s jedne strane graditi škole škole ili športske dvorane. Evo da zaključim. Dakle, prijedlog zakona je solidan. Ono što u svakom slučaju ćemo inzistirati a to je mora postojati jasna dugoročna strategija što, gdje, kako želimo graditi. I na kraju moram još reći s obzirom da evo ovih šest mjeseci nešto više već u Hrvatskom saboru me naučilo da je dosta popularno govoriti u poslovicama i to latinskim i hrvatskim. Pa ću ja reći nemojmo dozvoliti da zaista put do pakla u ovom slučaju bude popločen dobrim namjerama. Hvala lijepo.

u svom izlaganju a piše jasno i u zakonu da komparator troškova jasno računa da auto jedinice mogu izdržati ili ne mogu izdržati. A isto tako bih molila kolege iz HDZ-a koji su kontinuirano u zadnje vrijeme u raskoraku u svojim stavovima da se usuglase obzirom da nas je tu puno u raspravi, dugo ćemo raspravljati. Naime, kolega Milošević se brine da li će biti dovoljno dobre poduzetničke klime da se ovaj zakon jmože iskoristiti u punom potencijalu dok druge kolege tvrde da nije dobar i da će nam sve upropastiti. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima. Pred nama je Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu. Ja bih ovdje rekla da Republika Hrvatska ima višegodišnje iskustvo na ovom području. Od 2006.godine donesene su smjernice gdje su definirani ciljevi udruživanje javnog i privatnog partnera u pružanju javnih usluga. 2008.godine Hrvatski sabor donio je važeći Zakon o javno-privatnog partnerstvu koji predstavlja detaljnu razradu smjernica a kao što je poznato iste godine osnovana je i agencija te donijete uredbe s ciljem nadzora provedbe projekata. Složena procedura i dugi rokovi zasigurno su otežali mogućnost primjene JPP-a. Zatim u važećem zakonu nije cjelovito definirano javno-privatno partnerstvo što predstavlja jednu nesigurnost. Nisu jasno utvrđeni kriteriji na temelju kojih agencija i Ministarstvo financija izdaju suglasnosti. To su sve jedni od razloga potrebe izrade upravo ovog novog prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo RH sa pravnim stečevinama EU. Ključne promjene prijedloga novoga zakona odnose se na skraćivanje vremena izdavanja suglasnosti na 30 dana sa dosadašnjih 180 te time veća pravna sigurnost dostupnost primjene modela javno-privatnog partnerstva što je u konačnici jedan od razloga ovog prijedloga Zakona o javno-privatnog partnerstvu. Danas u doba krize nedovoljnih investicijskih projekata svaka promjena, jasni kriteriji i uvjeti temeljeni na načelima javne nabave, načelima zaštite javnog interesa i načelima ekonomičnosti potaknut će mogućnosti za nove investicije koje su u ovom trenutku neophodne. Stoga skrećem pozornost na primjenu modela javno-privatnog partnerstva u području socijalne skrbi čime bi se omogućila brža realizacija kapitalnih projekata a koji se najčešće odnose na izgradnju ustanova socijalne skrbi. Posebno bih istaknula domove za starije i nemoćne osobe za koje danas imamo utvrđene nedovoljne smještajne kapacitete. U gradu Zagrebu preko 6 tisuća korisnika čekaju na smještaj u ustanove, a većinom se to odnosi na stacionarne oblike skrbi. Ustanove za starije i nemoćne gdje je osnivač lokalna samouprava u gradu Zagrebu ima ih 11, privatnih domova 21, te obiteljskih oko 15. Sve to skupa i sve to zajedno nije dovoljno ovi kapaciteti nisu dovoljni da bi u gradu Zagrebu osigurali smještajne kapacitete svima onima koji imaju potrebe za istima. Mislim da taj dio ne moram obrazlagati, kad bi uzeli broj umirovljenika i osoba starije životne dobi u gradu Zagrebu u odnosu na broj smještajnih kapaciteta i u odnosu na one koji čekaju, jasno je da su to nedovoljni kapaciteti ali mislim da je slična situacija

prima mirovinu do 2 tisuće kuna. Mislim da ni ovaj podatak ne traži dodatno obrazloženje jer je jasno da sa 2 tisuće kuna danas možemo platiti možda samo režije. Dakle, naša je dužnost da im osiguramo adekvatnu skrb a jedan od oblika adekvatne skrbi su i smještaj u ustanove za stare i nemoćne osobe. Zbog toga HSU upravo kroz model javno-privatnog partnerstva vidi jedinu od mogućnosti osiguranja potrebnih kapaciteta upravo za umirovljenike i osobe starije životne dobi. U vremenu kada nema dostatnih sredstava za financiranje velikih projekata novim Zakonom o javno-privatnog partnerstvu doprinijet će se većoj aktivnosti u području socijalnog poduzetništva a neposredna društvena korist očitovat će se kroz poboljšanje kvalitete života korisnika smještaja i također veće zapošljavanje. Uvjereni smo dakle da ćemo ovim zakonom i modelom javno-privatnog partnerstva steći se nove mogućnosti za izgradnju novih smještajnih kapaciteta koji su izuzetno potrebni te stoga Klub zastupnika HSU-a podržat će prijedlog novog zakona. Hvala lijepo. Hvala vama. U ime kluba SDP-a govorit će zastupnik Igor Rađenović. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je dakle novi Prijedlog Zakona o javno-privatnog partnerstva, ne izmijenjen i dopunjen prijedlog zakona već sasvim novi prijedlog. Podsjetit ću vas rekli su to kolege prije mene da je Zakon o javno-privatnog partnerstvu ovaj Sabor donio relativno nedavno i to u listopadu 2008.godine. Tema javno-privatnog partnerstva nosi očigledno mnoge kontroverze u javnosti, bilo je i kritičnih rasprava u raspravama klubova prije mene. Ima svoju povijest koja seže u 2006.ima svoju povijest u ovome Saboru kada su donesene smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva, u okviru kojih su definirani ciljevi koji se žele postići udruživanjem javnog i privatnog partnera u pružanju javnih usluga. Ti ciljevi su ponajprije podjela rizika, a zatim korištenje znanja i vještina privatnog sektora, poticanje novih inovativnih rješenja te uvođenje konkurencije objedinjavanjem i optimizacijom faze građenje ali i faze održavanja i to u duljem vremenskom razdoblju. U današnje doba iscrpljenih i stanjenih proračuna posebice proračuna jedinica lokalne samouprave istodobno ne prestaje potreba za kvalitetnim objektima društvenog standarda. Škole, vrtići, domovi zdravlja, domovi umirovljenika o čemu je govorila moja prethodnica nasušno su potrebni, a nastojanje da se javne građevine posredstvom koje se pružaju javne usluge sagrade u što većem broju i što kvalitetnije nametnulo je potrebu precizne standardizacije javnih usluga sa konačnim ciljem izgradnje javnih građevina na način da se zacrtani standardi isporuče uz najmanje moguće javne troškove. Da bi se navedeni ciljevi ostvarili bilo je potrebno daleko preciznije propisati postupak predlaganja i odobravanja JPP projekata i zato je ovaj novi prijedlog zakona danas pred nama. Naime, gotovo svi današnji projekti javno-privatnog partnerstva od kojih je svega 12 upisano u registar odobreni su prije stupanja na snagu još uvijek važećeg Zakona o javno-privatnog partnerstvu dok su se odstupanja na snagu toga zakona u fazi pripreme su samo tri projekta dok je jedan projekat tek nedavno okončan sklapanjem ugovora. Dakle, u gotovo 4 godine svega 4 projekta što najbolje pokazuje potrebu ne za izmjenama i dopunama već za donošenjem sasvim novog i daleko konkretnijeg zakona. Jedan od značajnijih razloga neuspješnosti i neučinkovitosti postojećeg zakona bila je složena procedura i dugi rokovi odlučivanja u trajanju od ukupno 180 dana, reče kolega Milošević 120, potrebnih za prikupljanje raznih suglasnosti i mišljenja u pojedinim fazama pripreme projekata. Naravno da je administracija u praksi mogla biti i nešto brža i reagirati brže od predviđenih rokova ali iskustvo nas uči da je daleko i uvijek bolje postaviti daleko bolje Stoga je ovim prijedlogom sama procedura skraćena na svega 30 dana, dakle šest puta manje od postojeće ili četiri puta ako je za vjerovati bivšem ministru. Tanka karika u tim rokovima moglo bi biti eventualno Ministarstvo financija i izdavanje njihove prethodne suglasnosti na prijedlog projekata javno-privatnog partnerstva. Poslovi Ministarstva financija zapravo zadaće koje jesu u ovom zakonu precizno su opisane člankom 11. ovoga prijedloga zakona. Ta je opasnost posebno naglašena imajući u vidu odredbu da se eventualnim neodlučivanjem o zahtjevu smatra da je suglasnost izdana u korist javnog tijela. Agencija zasigurno s ovim kraćim rokovima neće biti usko grlo budući je javno-privatno partnerstvo pojednostavljeno rečeno core biznis jedini biznis te agencije, a vjerujem da i Ministarstvo financija u sklopu svih svojih zadaća da će organizirati svoj posao na način da se članak 9. stavak 15. ovog zakona u praksi nikada neće dogoditi. Ostale najvažnije promjene koje se predlažu ovim zakonom preciznija su definicija javno-privatnog partnerstva u dijelu koji se odnosi na obvezne rizike koje mora preuzeti privatni partner, a kako bi se obveza javnog partnera u njegovim poslovnim knjigama evidentirala kao najam, a ne dug. Zatim ovim zakonom se i daleko šire određuje sam sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu, a novost je da se i u svrhu smanjenja financijske obveze javnog partnera dopušta djelomično komercijalno korištenje javne građevine u razdoblju kada se javna usluga ne isporučuje usluga ne isporučuje korisnicima zbog kojih je ona i sagrađena. Osnovni cilj koji će se omogućiti ovim zakonom je dakle da se naručitelju mora isporučiti građevina na najefikasniji način, uvažavajući sva dužnička ograničenja javnog partnera, ali vodeći računa i o jednakom statusu sadašnjih i budućih korisnika javnih usluga te prava na informaciju poreznih obveznika o svim troškovima koji nastaju ne samo građenjem nego i održavanjem u višegodišnjem pa najčešće višedesetljetnom održavanju. Stoga je u središtu pozornosti ovoga zakona sama procedura odlučivanja o javno-privatnom partnerstvu koja nalaže da se za svaku javnu građevinu napravi složeni proračun opravdanosti izgradnje, tzv. komparator troškova javnog sektora. Njime se uz proračun sposobnosti plaćanja dugoročno preuzetih obveza od strane javnog tijela koje pokreće cijeli postupak, procjenjuje i sposobnost plaćanja cijene javne usluge od strane krajnjih korisnika. Transparentan izračun da li se JPP modelom postiže najbolji odnos između kvalitete i javne usluge i njene cijene u odnosu na tradicionalni model javne nabave, ravno iz proračuna ili eventualno kreditom. Taj transparentan izračun i njegova javna obznanjenost postaje time i najbolji instrument zaštite poreznih obveznika. Koje su to glavne prednosti investicija u javne građevine prema modelu javno-privatnog partnerstva u odnosu na spomenuti tradicionalni model javne nabave. Prvo, javno-privatno partnerstvo ne uzima u obzir samo troškove građenja već ukupne životne troškove koji podrazumijevaju uz troškove građenja i troškove održavanja za vrijem ugovorenog razdoblja. Iskustvo je pokazalo naime da su troškovi održavanja u razdoblju uporabe javne građevine vrlo često nekoliko puta veći od samih troškova izgradnje. Često se naime u nas događa da izgradnjom objekata sagradimo neke političke spomenike, neću sada spominjati mnoge poznate naše političke …, a onda se kao neminovna posljedica te megalomanije posljedično uskraćuju sredstva za redovno održavanje. I što se onda u stvarnosti događa? Objekti ubrzano propadaj, skraćuje se njihov životni vijek i kao takvi u konačnici postaju najskuplji, a o ugroženosti i eventualne ugroženosti korisnika tih objekata da i ne govorimo. Druga prednost jest da procedura javno-privatnog partnerstva nalaže da se prvo izračunaju ukupni životni troškovi po tradicionalnom modelu, dakle modelu u kojem je javno tijelo investitor i organizator tj. preuzima sve rizike vezane uz izgradnju i održavanje građevine, a nakon toga se usporedno procijene procijene ukupni troškovi u slučaju da neki od rizika … dakle da se prenesu na privatnog partnera. Tek nakon toga provodi se postupak javne nabave gdje se koristi mehanizam konkurencije sa ciljem da se utvrdi da li neki od privatnih ponuditelja to doista može napraviti uz ukupno manje životne troškove. Dakle tek tada kada u postupku nabave se potvrdi opravdanost prijenosa rizika na privatnog partnera donosi se odluka o sklapanju JPP ugovora. Treća prednost, spomenuo sam i ranije, odnosi se na transparentnost pri čemu porezni obveznici imaju jasan mehanizam nadzora, da li se ugovoreni standard kvalitete javne usluge isporučuje po ugovorenoj cijeni. Kod tradicionalne isporuke takva mogućnost ne postoji, recentni primjeri prakse nekih naših investicija koje se često javnosti podvode pod JPP projekte, a to u stvarnosti nisu, to također dokazuju i naprosto u praksi porezni obveznici bezuvjetno plaćaju povećane troškove održavanja bez ikakve mogućnosti kontrole tih troškova. I na kraju, ne i najmanje važno, važno, JPP projekti uvažavaju činjenicu da današnje i buduće generacije uživaju jednak standard javne usluge po jednakim cijenama, dok kod tradicionalnog modela modeli buduće generacije u najboljem slučaju plaćaju jednake troškove, ali za manji standard javne usluge. Klub zastupnika SDP-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Hvala vam Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je poštovani zastupnik Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice gospodina ministra. Razumljivo mi je da se za javno-privatno partnerstvo zalaže gospodin Domagoj Milošević i HDZ, to mi je sasvim razumljivo. Razumljivo mi je čak i to da se za javno-privatno partnerstvo zalaže, za model taj zalaže HNS, on to ili mora ili stvarno vjeruje svom predsjedniku Čačiću, a i zbog karaktera stranke to je sasvim razumljivo. Ali ne shvaćam zašto se za javno-privatno partnerstvo bore socijaldemokrati, evo to mi nije jasno zbog čega. Javno-privatno partnerstvo je sasvim sigurno tekovina ili uključimo li posljedice za građane više generacije mogli bi reći tekovina neoliberalnog kapitalizma. Sasvim sigurno, ne treba o tome ni dvojiti kada vidimo tko je začetnik javno-privatnog partnerstva, kada je ono počelo i zbog kojih razloga. Kada se glorificira javno-privatno partnerstvo kaže se, čuo sam ovdje u raspravi, da je to najbolji model, bez analize. Javno-privatno partnerstvo je rečeno je saživjelo u jednoj županiji, saživjelo je na nekoliko projekata i sasvim bi bilo pošteno kad ministarstvo predlaže i da kaže da napravi analizu, koliko je koštala pojedina zgrada javno-privatnog, građana javno-privatnim partnerstvom, koliko će koštati, koliko bi koštala ta zgrada kreditom, izgrađena kreditom ili države ili lokalne samouprave, uz koje kamate i trebalo bi dati neke usporedbe. Prije je predsjednik Hrvatskih laburista naveo neka iskustva iz svijeta, iz Europe gdje se vidi da i tamo nitko ne glorificira javno-privatno partnerstvo kao model koji je najbrži, najbolji i ono što ovdje nije rečeno je li on najjeftiniji. Netko je rekao neće nitko trebati graditi objekte po modelu javno-privatnog partnerstva, nitko neće nikog prisiliti. Da, osim što će u političkim kabinetima kao što se to obično radi biti nametani takvi modeli pa će se dobrovoljno pristati. Sve što se krije, a krije se čim nema tih analiza, bilo bi dobro da su saborski zastupnici dobili te analize na klupe i da smo vidjeli sve te prednosti i sve te pogodnosti. Znamo da je nekoliko gradova željelo graditi dvorane sportske po javno-privatnom partnerstvu i kad su izračunali i kad su stavili na papir računicu vidjeli su da je to puno skuplje, da je to nekoliko puta skuplje od gradnje kreditom i kad se uzmu i najnepovoljnije kamate. Kaže se prije gospodin Rađenović u ime kluba SDP-a rekao je da je to jeftinije i da je to transparentnije. Zašto bi to bilo transparentnije? Po čemu, uostalom ne može biti transparentno ako želimo da bude transparentno. Te da se održavanje bez javno-privatnog partnerstva ne može kontrolirati održavanje i da održavanje premašuje nekoliko puta nekoliko puta cijenu gradnje zgrada bez obzira da li je to dvorana, cesta ili bilo koji drugi objekt. Mogu se složiti s tim tek ako vidim neke usporedne podatke. Koliko košta održavanje, stvarno održavanje neke zgrade, sportske dvorane i koliko kad se sve to zbroji na 40 godina koliko je to kad se usporedi sa konačnom cijenom košta građenje dvorane građane sa javno-privatnim partnerstvom. Niti jedno idolopoklonstvo, a naročito ne idolopoklonstvo neoliberalnom kapitalizmu nije dobro. Pa stoga mislim da bez obzira na velike riječi da maltene da je to spas za Hrvatsku, za građane RH dovoljno dokazuje kad se napravi red u javno-privatnom partnerstvu, a red se napravio donošenjem zakona dosad važećeg tada je bilo odobreno 14 projekata, nakon što je zakon donesen odobrena su, u pripremi su 3 projekta projekta a 1 je zgotovljen. Je li tome kriv samo zakon? Mislim da nije kriv nego je izgrađeno, zapravo dopuštena gradnja 12 objekata jer je bilo prije donošenja zakona el dorado. Kamo li sreće da ovaj zakon omogući sve ono što ste govorili prije i da javno-privatno partnerstvo pomogne

Sad tu imamo nekoliko intervencija. Imamo dva ispravka netočnog navoda i 4 replike. Krenut ćemo sa ispravcima. Prvo uvažena zastupnica Natalija Martinčević.

Uvaženi kolega Vukšić je u više navrata u svom izlaganju imputirao ne samo nama u HNS-u nego i kolegama čak iz HDZ-a pa na neki način indirektno i iz SDP-a da smo mi idolopoklonici neoliberalnog kapitalizma, a dalo se čak shvatiti iz izlaganja da nas smatra strankom neoliberalnog kapitalizma. Ispravak netočnog navoda je da mi nismo stranka neoliberalnog kapitalizma jer to bi se moglo argumentirati, ali naravno ne spada u netočni navod, jednako tako bi ja mogao sa puno više argumenata tvrditi da laburisti nisu stranka rada, a to mu se vrlo vjerojatno ne bi dopalo. Sad prelazimo na replike. Prvo poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Vukšić pa moram priznati da me malo začudila vaša opservacija o tome da se čudite što SDP podržava ovaj prijedlog zakona pa bih vas htjela podsjetiti da Laburistička stranka u Velikoj Britaniji je bila izuzetno veliki zagovornik upravo modela javno-privatnog partnerstva, a vi dolazite iz Laburističke stranke mi u tom kontekstu nije jasno vaše protivljenje ovakvom modelu. Ja mislim da model nije loš ni dobar. On može biti i loš i dobar, ali to najviše ovisi o vlasti na lokalnoj i na državnoj razini.

kakve to veze ima? Ja se vama stvarno čudim. Druga replika, uvaženi Igor Rađenović. a koji u Hrvatskoj usprkos postojećem zakonu nije bio znači očigledno Donošenjem ovog zakona ne isključuju se drugi modeli, znači taj klasični model kako sam ga ja nazvao izgradnje, ukoliko u proračunu ima sredstava, ne isključuju se kreditni modeli ukoliko jedinice lokalne samouprave ili država ili koji već javni naručitelj to želi i može, ali ovaj zakon stvara pretpostavke za razliku od postojećeg zakona upravo ovo, i to je moja replika vama, da se transparentnije odlučuje. Dakle, pažljivo iščitavajući i preporučam da to učinite, ako pažljivo iščitate ovaj zakon onda će doći do toga da se transparentnost daleko povećava, da se u obzir uzimaju svi troškovi, da se dva modela da je obavezan zakon da se ovaj konzervativni model također izračuna i da onda sa te strane se naručitelju, dakle podastre i agenciji je to posao da podastre između dva modela koji je bolji i koji je u krajnjoj liniji financijski isplativiji. On na neki način čak i ne favorizira samo javno-privatno partnerstvo, nego, daje za nalog, dakle da se modeli međusobno izvažu. A što reće kolegica Holy, model je dobar, samo da, ako ga svi u sustavu pošteno i odgovorno rade, onda će biti sigurno uspješno u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara cijenjeni Branko Vukšić. evo prije nego što ste uključili mikrofon, prokomentirali ste prije moju repliku "U Engleskoj šišaju travu 200 godina.", pa naučite nešto od engleza, nemojte svakih 15 dana mijenjat zakone. I u istom danu davati amandmane na te zakone. A prije niste tako govorili o javno-privatnom partnerstvu, dva modela pa će se ocijeniti, pa ocijenite ta dva modela, ocijenite sad, dajete paritete. Druga stvar, u ovdje u raspravama članovi Kukuriku koalicije su, govore panegirički o tome. Dal treba uzeti zapisnika pa čitati zapisnik, ja sam samo to konstatirao. Da to, i ja se i dalje čudim SDP-u i dalje, kako to da SDP, SDP sam smatrao strankom koja će ocijeniti što je bolje, pokazati podacima i pobiti ovo ili ovo što ja govorim, ili on što vi tvrdite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedavajući. Pa evo kolega ovo što ste vi govorili je upravo ono što SDP tvrdi, a da ste pročitali zakon vidjeli bi da to u zakonu piše, članak 9. Uz zahtjev za odobrenje projekta javno-privatnog partnerstva mora se priložiti. Najmanje, pazite najmanje prikaz financijske održivosti projekta. Znači onaj ko želi da mu se odobri projekt javno-privatnog partnerstva mora itekako dokazati agenciji da je to javno-privatno partnerstvo održivo. Nadalje kolega, već člankom 2. definirana su načela javno-privatnog partnerstva koja će se poštovati u Republici Hrvatskoj. A jedno od njih je načelo ekonomičnosti, a što znači ekonomičnost? Ekonomičnost znači da nešto mora biti isplativo, da nešto mora biti bolje i isplativije od drugog. Vi ste rekli da ste ovdje čuli panegirike javno-privatnom partnerstvu. Ja dolazim iz grada Pule koji je bio jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji si je posegnuo za javno-privatnim partnerstvom. Da li je javno-privatno partnerstvo idealno? Nije. Da li je ono uvijek dobro? Nije. Ali može biti dobro i može biti odličan instrument ako se njime pravilno rukuje, a na temelju ovog zakona mi stvaramo pretpostavke da se tim instrumentom pravilno rukuje. Skalpel u rukama vještog kirurga spašava živote, ako ga damo nevještom ubija. Ovaj zakon je skalpel, ja se nadam i tu apeliram na vas poštovani kolega da će ovaj skalpel biti u rukama vještog kirurga. Hvala vam lijepa. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Ne bi ništa replicirao gospodinu nije ništa pobio što sam ja reko, niti je bila suštinska replika. Osim jednog stvarno dajte se gospodine Grbin naučite jednu stvar, nemojte svaku repliku početi, da ste pročitali. Molim vas budite pristojni. Pa evo uvaženi kolega Vukšić, kao što se vi čudite nama zbog čega smo za prijedlog ovog zakona, ja se ne mogu iskreno načuditi i vama, Laburistima. Zbog čega ste vi protiv mogućnosti da se grade vrtići, zašto ste i protiv mogućnosti da se grade škole, zbog čega ste i protiv mogućnosti da se gradi toliko potrebni, kao što je uvažena zastupnica Fortuna rekla, domovi umirovljenika? Ovdje dajemo model kojim je to moguće, da se napravi brzo, da se napravi kvalitetno i da se temeljem ovog zakona prate troškovi, i prati na koji način će to biti financirano. Zbog čega ste vi protiv toga, to mene jako čudi. odgovor na repliku Vrbat. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Vukšić, točno je da se socijaldemokracija ne bi zalagala za modele javno-privatno partnerstvo, ali to kad bi živjeli u idealnom društvu, idealnoj državi, i kad bi imali idealni budžet, budžete i kad bi sve jedinice lokalne samouprave i ostale razine vlasti mogle financirati sve za potrebe svojih sugrađana. Ali u realnosti u kojoj živimo dozvolimo da one jedinice lokalne uprave i ostale razine vlasti koje žele nešto sagraditi, a nemaju za to sami sredstva omoguće ipak gradnju određenih objekata ili infrastrukture. Što se tiče Hrvatskih laburist i Britanskih laburista ja se čudim, vi se čudite koja veze između Britanski i Hrvatskih laburista. Ja se čudim da vi ne znate da vaš predstavnik u Europskom parlamentu između nas promatrača sjedi u našem klubu socijaldemokrata gdje sjede i Britanski laburisti. Znači Britanski laburisti i Hrvatski laburisti sjede u istom klubu zastupnika i zastupaju iste političke ideje bar u Europskom parlamentu. Neću o logici. Gledajte kolegice vi ste ovako rekli da, i kolegica prije vas, vi ćete omogućiti javno-privatno partnerstvo u doba siromaštva skupu gradnju, to je isto kao da ja koji si ne mogu priuštiti skupi auto, kupujem skupi auto zato što mi se omogući na ne znam na 5,6 godina ili 10 godina. To vam je isto. Znači, prema tome niste pobili tezu da je to umotvorina neoliberalnog kapitalizma za koji se vi čitavo vrijeme, ova Vlada Zorana Milanovića zalaže. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku svoje rasprave želim reći da ću podržati donošenje ovog zakona. Zbog toga što se njime ipak bolje definira javno-privatno partnerstvo i to u djelu koji se odnosi na obavezne rizike koje treba preuzeti privatni partner. Jasnije se također određuje sadržaj ugovora o javnom-privatnom partnerstvu, propisat će se dokumentacija koja će sačinjavati prijedlog projekta javnog-privatnog partnerstva. Skratit će se vrijeme izdavanja suglasnosti Ministarstva financija i agencije i odredit će se ono, što je smatram ipak i najvažnije, kriterij ekonomski je najpovoljniji ponude kao jedini kriterij odabira privatnog partnera. Kao što sam maloprije rekla u svojoj replici na izlaganje kolege Vukšića, smatram da model javno-privatno partnerstvo nije sam po sebi niti dobar niti loš, on može biti jako dobar, čak štoviše i odličan, on može biti jeftin i može biti učinkovito. Ukoliko je vlast na lokalnoj i na državnoj razini poštena, odgovorna i savjesna, ali može biti i katastrofalan, ukoliko je vlast nepoštene, neodgovorna ili nepažljiva. Ključno je da vlast na lokalnoj i državnoj razini također ima viziju i da zna što želi i na koji način želi doći doći do svojih projekata koji su joj važni i koliko novaca to iziskuje kako bi se moglo usporediti da li će model javno-privatnog partnerstva biti konkurentan u odnosu na neki drugi model kojim se može doći do istog rezultata. Ako nemamo tu stratešku viziju kojom želimo, znači sa kojom znamo šta želimo i kako doći do toga. I ukoliko nemamo poštenu i odgovornu vlast na lokalnoj ili na državnoj razini onda nam se mogu dogoditi loši projekti javno-privatnog partnerstva kakvih smo u Hrvatskoj na žalost do sada imali dosta. Javno-privatno partnerstvo može biti jako dobar model za projekte komunalne infrastrukture posebice u sektoru gospodarenja otpadom i u sektoru pročišćavanja otpadnih voda. Na žalost, u Hrvatskoj smo imali neke loše primjere javno-privatnog partnerstva u sektoru pročišćavanja otpadnih voda zato što se nije dovoljno posvetilo pažnje cjelokupnom ciklusu projekta. I ne bi se više trebalo nikada dogoditi kao što se dogodilo u gradu Zagrebu sa pročistačem otpadnih voda da se planiraju i realiziraju projekti koji su većeg kapaciteta nego što je to gradu realno potrebno. To bi se na žalost moglo dogoditi i u sektoru gospodarenja otpadom. I tu posebno mislim na spalionice komunalnog otpada. Na žalost u gradu Zagrebu je također planirana spalionica komunalnog otpada znatno većeg kapaciteta nego što je to potrebno. Planirana je spalionica otpada kapaciteta 360000 360000 tona. Prema posljednjem planu gospodarenja otpadom koji nije usvojen u Skupštini Grada Zagreba čak i 400000 tona što je u suprotnosti sa direktivama Europske unije koje nalažu to da se krene u projekte primarna selekcija otpada, a što je na žalost recimo realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva u Mađarskoj završilo katastrofalnim rezultatima. također išli u rješavanje problema sa otpadom uz pomoć modela javno-privatnog partnerstva. Odlučili su se za realizaciju projekata centara za gospodarenje otpadom na temelju mehaničko biološke obrade otpada koja uključuje i bioreakcijske deponije. I bez obzira na to što je kroz taj model u te projekte uloženo jako puno novaca. Mađari sada imaju problema sa ispunjavanjem ciljeva iz direktiva Europske unije posebice iz Landfiel direktive, odnosno direktive o odlagalištima zbog toga što se kroz model javno-privatnog partnerstva putem centara za gospodarenje otpadom na NBO tehnologiji ne zadovoljavaju ciljevi o smanjenju količine biološkog otpada na odlagalištima za 25%. I zbog toga će vjerojatno Mađarska već ove i sljedeće godine plaćati dosta velike penale zbog neispunjavanja ciljeva iz direktiva. U tom smislu država i jedinice lokalne samouprave moraju jako dobro znati što žele. Da li im se uopće isplati ići u modele javno-privatnog partnerstva? Da li im je možda bolje da pokušavaju takve projekte komunalne infrastrukture rješavati putem fondova Europske unije, a tu bih htjela naglasiti da model javno-privatnog partnerstva ne mora sam po sebi biti zapreka za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što se primjerice na Cipru upravo projekt za gospodarenje otpadom realizirao kroz model javno-privatnog partnerstva i kroz također korištenje sredstava Europske unije. Ono što treba imati na umu jest da se kroz model javno-privatnog partnerstva sigurno mogu znatno brže realizirati projekti koje moramo realizirati, koje smo se obvezali da ćemo realizirati u području zaštite okoliša. Tu prvenstveno mislim na gospodarenje otpadom i na pročišćavanje otpadnih voda. Međutim, trebamo jako dobro odmjeriti da li nam ukupne koristi, odnosno štete na kraju kroz primjenu bilo jednog, bilo drugog modela neće biti ipak kontra produktivno. Evo toliko. vam lijepa. Na redu je poštovani zastupnik Damir Rilje.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, evo poštovane kolege. Što se tiče mojih slika ne brinite se za moje slike. Ja dobro vodim brigu o svojim slikama. Pametan piše, netko drugi pamti. Sad kako god hoćete. Što se mene osobno tiče evo ja ću iz moje lokalne samouprave, a vi vjerojatno isto imate takvih iskustava u svom životu kazati zašto je ovaj zakon toliko dobar i zbog čega želim dati nekoliko riječi u njegovu korist i zbog čega želim kazati ono što želim kazati. A to znači evo poštovana zamjenice, oprostite što sam ovako počeo, suradnici i svi ostali. Drago mi je da vodite pozornost na bitne stvari kao što su moje pretraživanje po računalu. No, ja bih volio da vi pretražujete po vašem, ali ne vidim vam ih na stolovima. Uvažene kolegice i kolege zastupnici, dragi laburisti, dragi kolege iz HDZ-a, iz SDP-a, iz HNS-a ja moram kazati da smo konačno u prilici evo zato što nemamo novaca počnemo upotrebljavati prirodne resurse na neki drugačiji način. I upravo zato što nemamo novaca, nemamo sredstava ne možemo se zadužiti jer su nam jedinice lokalne samouprave prezadužene. Jel' tako kolega? Jeste. Skupi su nam krediti. Ne možemo dobiti sve ono što ne možemo dobiti. Netko je to iskoristio za neke druge stvari. Netko je gradio stadione, netko je gradio avione, netko je gradio ne znam kupovao kamione. Ali ostali smo bez vrtića, bez komunalne infrastrukture, bez mnogo čega što nam zapravo u jedinicama lokalne samouprave treba. U vezi s prijedlogom zakona o javno-privatnom partnerstvu ja želim kazati samo nekoliko svojih zapažanja upravo se osvrnuvši na jedinice lokalne samouprave jer tamo se živi. I ova Republika, Republika Hrvatska, naša država je sazdana upravo od jedinica lokalne samouprave i područne naravno. Ali i one su od jedinica lokalne samouprave. To znate svi vi koji muku mučite sa vašim proračunima, pa ma kako oni izgledali, pa ma kakvi oni bili. Dakle evo nekoliko razmišljanja za koje mislim da održavaju potrebe za omogućavanjem investicija kao i potrebe građana na područjima jedinice lokalne samouprave a osobito u uvjetima kada nema dovoljno kapitala za financiranjem tih investicija iz proračunskih sredstava, a nažalost niti mogućnosti za zaduživanjem kod banaka. Evo recimo moja jedinica lokalne samouprave to ne može zato što je bila dužna tri proračuna onda kada sam je ja naslijedio, ali to nema veze sada. To nije teme ove priče. Samo želim reći da ne mogu sada dobiti kredit za nešto što bi htio da moj gard izgradi sam. Da li ću to dobiti iz pristupnih fondova? Vjerojatno jednog dana da pod odgovarajućim uvjetima i na način da ukoliko se ne osiguraju svi uvjeti koji važe za strukturne strukturne fondove, za pristupne smo nešto dobili nešto izvukli kako kad i kako za koji projekt dakle ostatak moramo opet platiti sami, a isto tako moramo uvažiti sve kriterije koji se traže za korištenje tih sredstava inače vraćamo novce. To dobro zna gospodin Kalmeta za Zadar, jako dobro zna. Recimo jedan most vi ne smijete pogriješiti, a znamo ne postoji samo Pelješki postoji i Čiovski, ne smijete pogriješiti više od 5% prometa na tom mostu inače lova natrag, nema. Uvažavajuće uređivanje ugovornih odnosa između javnih i privatnih partnera na svim razinama dozvolite mi da ja ipak malo više istaknem lokalnu razinu. Mislim da ovim zakonom dobro uređen odnos između javnog i privatnog partnera kojim se prenosi rizik i raspoloživost potražnje na privatnog partnera. No korištenje ovog oblika ulaganja ipak posljedica neraspoloživosti dovoljne količine sredstava od strane javnog tijela. Pri tome mislim i na jedinice lokalne samouprave. Kako je to prijedlogom ovog zakona predviđeno bilo bi lijepo da se skrati vrijeme i postupak za što brže i efikasnije uređenje u postupak izvedbe odobrenih projekata od strane Agencije za javno-privatnog partnerstvo. Agencija bi morala biti servis svim javnim tijelima i nadam se da će osobno biti dostupna tijelima lokalne i područne samouprave brže nego je to bilo do sada. Ja ne želim ovdje prepričavati prijedlog ovog zakona već tražiti odgovore na neke nedoumice. Polazne osnove su udruživanje kapitala na zakonom predložene načine. Dakle ugovorno javno-privatnog partnerstvo ugovor između javnog partnera tijela i društva za posebne namjene koje smije obavljati jedino djelatnosti za provedbu projekta JPP-a za koju je osnovan. Što ako privatni partner već ima tvrtku i obavljat će upravo tu vrstu posla u građevini koju će izgraditi? Pretpostavljam da onda ne bi trebao. I druga je statusno javno-privatnog partnerstvo kada se radi zajedničko odnosno osniva zajedničko trgovačko društvo. Zakon predviđa da se u svrhu provedbe projekta javno-privatnog partnerstva od strane javnog partnera prenosi na privatnog partnera pravo građenja ili mu se daje koncesija. Također se u zakonu navodi da predmet javno-privatnog partnerstva ne može biti isključivo isporuka robe kao niti isključivo koncesija za korištenje općeg ili drugog dobra. Člankom 9. Stavkom 8.utvrđeni su i kriteriji za odobrenje prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva. Taj prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva u skladu sa javno-privatnog partnerstvom da javno tijelo ovlašteno za predlaganje definicijom projekta javno-privatnog partnerstva da je iskazana pozitivna prednost i vrijednost za novac u … sektora javnog sektora, drugim riječima da je projekt isplativ za javno tijelo da je prijedlog ugovora o javno-privatnog partnerstvu u skladu sa sadržajem iz članka 4.ovog prijedloga zakona, da je predviđeno stjecani vlasništva javnog tijela nad javnom građevinom koja je predmet projekta javno-privatnog partnerstva, da je predviđeno ugovorno razdoblje od 50 do 40 godina … /Govornik prebrzo Ukoliko postoji interes za izgradnjom građevine u koju želi javno tijelo ući npr. jedinila lokalne samouprave po modelu javno-privatnog partnerstva s pravom građenja a zbog osiguranja javnih potreba građana za koje je jedinica lokalne samouprave nema dovoljno sredstava. Javno tijelo partner ulazi sa cijenom zemljišta npr. a moguće i posla, danas sam to elaborirao malo na odboru koji se trenutno odvija na tom prostoru, a cilj projekta je izgradnja građevine koja ima višestruku namjenu od koje je jedan dio potreba za opću namjenu. Npr. javna garaža, tržnica, ribarnica a ostali dio je komercijalan. Dakle, što se i do sada spominjalo u postojećem zakonu u članku 27.b, dakle ovog trenutno važećeg zakona koji je još uvijek na snazi. Npr. trebalo bi definirati jasnije odnose kada javni partner može ugovoriti izgradnju čitave građevine i polagati pravo na onaj dio građevine koliko mu iznosi učešće stvarnih prava i uloženih vrijednosti. Npr. vrijednost zemljišta, vrijednost posla koji se na njemu obavlja i Na ostali dio građevine bio mogao polagati pravo privatni partner koji bi imao obvezu financiranja ukupnog projekta. Na taj način bi javni partner mogao brže, jednostavnije i čišće ući u posto, bez onih 4 odnosno 5 ili 40 godinu. Na ovakav način javno tijelo dolazi u poziciju da može obavljati djelatnost za koju postoji javni interes, a privatni partner može obavljati komercijalni posao u startu u čistim odnosima. Naravno, ako javnom tijelu odgovara da privatni partner obavlja i djelatnost iz nadležnosti javnog tijela npr. jedinice lokalne samouprave. Može se i to ugovoriti ali i ne mora. To smo do sada imali samo koncesijskim odobrenjima za obavljanje nekih komunalnih djelatnosti na primjer ili nečeg drugog. Javno-privatno partnerstvo bi trebao biti oblik koji omogućava slobodnije ulaganje od strane privatnih partnera, ali na način da se osigura investicija i dio javnog interesa i to pod zakonskim i ekonomskim uvjetima, a što bi značilo da i za javno tijelo partnera investicija isplativa. Moram navesti i da u svojoj jedinici lokalne samouprave imam takvih zahtjeva i mogućnosti i za građevinu sa tržnicom, ribarnicom i garažom uz komercijalni dio građe, preradu otpada uz proizvodnju blokova od otpada na našem deponiju, dom za starije osobe, luku nautičkog turizma. Pa pojavio se i zainteresirani partner za luku za snabdijevanje, za kruzere u blizini grada. Ministarstvo već odavno ima ovo pismo namjere, a ima ih još nekoliko sa čim vas dalje neću zamarati. Dakle, činjenica je da ćemo se teško, odnosno da će se moja jedinica lokalne samouprave a vjerujem i neke druge u nekim svojim slučajevima teško uspjeti same sebi omogućiti bilo zaduživanjem, bilo na neki drugi način ovakvu mogućnost, odnosno mogućnost da sami osiguraju ovakve investicije. Ja podržavam ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo tri prijavljene replike. Prvi se javio kolega Franjo Lucić, izvolite kolega. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega malo sam vas pažljivo slušao malo nisam, ali nisam puno toga razumio šta ste htjeli reći. Naime, lijepo ste krenuli i htio sam baš reći da je dobro da evo obzirom da dolazite iz doista jednog grada, a dolazite iz stranke koja je danas na vlasti zato jer niste iz HDZ-a, ali sam u vašem izlaganju shvatio da u biti imate isti problem kao što imam i ja, bez obzira što dolazim iz druge stranke koja trenutno nije na vlasti. Šta je u biti javno-privatno partnerstvo, ovo koje nam se nudi i tko će od njega imati koristi. Imat će onaj grad, općina sigurno neće jer neće imati takvih sredstava, koja ima "dovoljno" sredstava, ali istovremeno će platiti taj projekt tri puta više nego što on vrijedi. Moj kolega je ovdje otišao, ali ja ću vam samo primjer jedan dati, dakle usporedbe radi što se tiče javno-privatnog partnerstva. Dvorana i škola u Koprivnici sagrađena je javno-privatnim partnerstvom za 280 milijuna kuna. A gledajte sad, u Virovitici je sagrađena škola dakle bez dvorane za 28 milijuna kuna. Pa ako uzmemo sad koliko bi još mogla koštat ta dvorana ja vas pitam tko to može financirati. tko to može financirati. Nitko. I slažem se s vama ali ste rekli na kraju ja podržavam ovaj zakon, dakle izmjene Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Gledajte, to je zabluda. U konačnici svaka jedinica lokalne uprave, moja je mala jedinica lokalne, vaša je u Trogiru daleko veća, ali vidite ne možete ni vi jer imate iz prethodnog vremena opterećenja. Ali i da nemate kolega. **Lucić, Franjo (HDZ)** I ovo javno-privatno partnerstvo neće polučit rezultate, budite sigurni. Pa tko će platit tri puta više investiciju nego što vrijedi ili četiri puta, ovdje je čak deset puta više plaćeno. Ispričavam hvala. Ja da imam mogućnosti ja bih vam odgovorio, ali nemam. Evo odgovorit će vam kolega Rilje. Izvolite. **Rilje, Damir (SDP)** Pa uvaženi kolega, evo ja što da vam kažem, vi me očito niste dovoljno slušali jer ja upravo čekam da zakon omogući da se upravo izračunavanjem isplativosti investicije nešto dogodi. Zašto postoji Spaladium Arena ja ne znam, zašto postoji ova Arena u Zagrebu ja ne znam. Je li netko radio komparator troškova, nije, iako je trebao, neovisno što je išlo u drugačijem načinu financiranja, neovisno što je išlo u zaduživanje. No vi morate znati da imamo resurse po kojima se jednostavno moramo i koje moramo iskorištavat. Ovo što vam ja kažem ovo su primjeri iz života. Drugim riječima, ja ne vidim da mi imamo isti problem nego mi imamo istu mogućnost rješenja prihvaćanjem ovog zakona. Druga je stvar zbog čega smo dosad radili nešto zadužujući se. I ja bih volio sada moći možda nešto negdje za neki projekt zadužiti sebe. Možda neki neće ni bit isplativi i vjerujem da je za svaku dosadašnju mogućnost javno-privatnog partnerstva trebalo izvršit izračunavanje. Zbog čega to nije, možda ćete vi znati. Vi ste bili možda bliži u tom nekom trenutku jer mi smo svi u prolazu kao što znate. Netko ostane duže, netko kraće, ali smo svi u prolazu pod kapom nebeskom, jel tako. Drugim riječima, ja bih želio da i vi možete osigurat dobre modele javno-privatnog partnerstva i u vašoj općini vjerujem da možete.

Ali ja hoću i vas upozoriti a i druge na npr. loše prakse, a to je javno-privatno partnerstvo garaže Dubrovnik kada je investicija od 9 milijuna eura izišla 17 milijuna i 900 i 900 eura kada je založni dužnik bio Grad Dubrovnik, kada je sklopio sa tvrtkom koja je imala temeljni kapital od 20 tisuća kuna za kredit od 12 milijuna eura. Znači jedan model kojeg se trebamo stvarno svi čuvati. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor, kolega Rilje izvolite. **Rilje, Damir (SDP)** Uvažena kolegica Tatjana Šimac-Bonačić, ja ću vam sad reći nešto što možda od mene ne očekujete. Budućnost je za hrabre. Želim kazat da ja ne mogu reći zbog čega se dogodilo u Dubrovniku to što se dogodilo. Očito nisu radili komparator troškova javnog sektora. Najvjerojatnije to nisu napravili, zbog čega nisu ja to ne znam niti želim o tome govoriti. Ja želim vođen upravo svim onim zaštitnim mehanizmima pokušat osigurat da se iskoristi javni resurs i ništa više. Drugim riječima, neću dalje na ovu priču govorit niti produbljivat na ovu vašu repliku. Želim samo reći to da što više financijskog i tržišnog nadzora dakle o isplativosti, a vjerujte mi da imamo toliko dobara što nam ih je dragi Bog dao i djedovi sačuvali, da ih itekako možemo uporabiti. Talijani zarađuju na smeću, ja imam deponij i ne mogu zaradit na smeću, a imam privatnog partnera koji me čeka i želi da razgovara s njim o tome i želi od toga proizvodit blokove za popločavanje ulica ili energetske ploče, šta god hoću.

naravno da ste vi u pravu. Ovaj zakon apsolutno nikoga ne prisiljava da ulazi u javno-privatno partnerstvo, on samo na prednjim sredinama nudi mogućnost da budu još napredniji. Postavlja se pitanje zašto sve jedinice lokalne samouprave neće moći ući u takav model, zbog toga što su naprosto uništene za vrijeme vladavine HDZ-a. Dva, tri puta je ušlo se u sustav sufinanciranja jedinica lokalne samouprave. Sjetite se, mijenjali smo zakon porezni tri puta pa su se smanjili proračuni jedinica lokalne samouprave, pa smo nakon toga drugi puta to isto napravili i naravno da su jedinice lokalne samouprave u problemu. Kolegice vi se smijete, vi ste gradonačelnica i plačete sad jer nemate za investicije, ali nismo bili svi u istoj poziciji da dolazimo u Hrvatske vode, u Hrvatske ceste i da se gradi, da se dobivaju novci sa ili bez dokumentacije. Ovo će biti sad vrijeme za sposobne. Oni koji će imati viziju da se mogu hrvati sa tržištem, oni koji će imati mogućnosti i koji će naći svoju računicu ići će u tu priču, a oni koji ju jednostavno neće naći neće u nju ići. Moja jedinica lokalne samouprave je mala i ja vjerojatno si neću moći priuštiti da idem u taj model, a možda netko drugi hoće. Ako može i ako se izračuna da je to njemu prihvatljivo ne vidim apsolutno nikakvog razloga zašto u to ne bi išao. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku, kolega Rilje izvolite. Poštovani kolega Kolar hvala lijepo, hvala na razumijevanju, drago mi je da dijelite mišljenje. Ja sam samo htio dodati na ovo da je zapravo ovo jedina mogućnost, ne i apsolutno jedina, ali mogu mogu kazati gotovo pa jedina za neke jedinice lokalne samouprave koje nemaju svježeg kapitala za investicije i naravno da se u sklopu toga moraju i mogu i trebaju pokušati aktivirati i iskoristiti ona prirodna dobra koja mogu iskoristiti, a da ih ne prodaju, da ih uključe u stvaranje i da iz njih izvlače profit ali ne za Antu, ne za Matu nego upravo izračunavajući isplativost za jedinicu lokalne samouprave, upravo za tu jedinicu lokalne samouprave, odnosno za njezine građane. Mislim da ćete imati i vi mogućnosti, ja vam to želim kao i svim ostalima. Eto, hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeća za raspravu javila se zastupnica Vrbat Tanja. Izvolite kolegice. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Eto nastojat ću bit kratka i ne ponavljat se. Drago mi je da smo danas čuli velik dio argumenata naših kolega koje vode jedinice lokalne uprave i samouprave jer oni zaista u praksi najbolje znaju što znači voditi gradove i općine koji nemaju sredstava kako bi isporučili one javne usluge koje su njihovim građanima potrebne. I vjerujem da će ova nova regulativa

istini za volju nema pravne stečevine oko javno-privatnog partnerstva. Doduše ovaj zakon se usklađuje sa poslovnim duhom i višim nekakvim principima glede javno-privatnog partnerstva koji su uvriježeni u zemljama članicama EU i kojih se i mi moramo pridržavati. izmjena oslanja se bolje je reći na kumuliranoj najboljoj praksi zemalja članica od zadnjih 15-ak godina kada je riječ o tom institutu javno-privatnog partnerstva. Izmjena koja je pred nama i koja je predložena temelji se dakle na najboljim praksama europskih članica, međutim treba i reći da mnoge članice EU uopće nemaju, ne postoji u njihovim sustavima institut javno-privatnog partnerstva, možda im nije potreban, ali bolje ali bolje je reći ne da im nije potreban jer nitko nema dovoljno novaca za isfinancirati sve nego se on, taj institut, saživljava u praksi provodi kroz zakone o koncesijama ili o javnoj nabavi, a ne specifičnim zakonom. Međutim, mi smo se opredijelili za specifičan zakon i u prošlom mandatu više puta smo mijenjali ovaj zakon, ja se toga sjećam. Međutim, danas u Hrvatskoj što se tiče javno-privatnog partnerstva postoji jedan projekt koji je spreman to je prije spomenuta Zračna luka Zagreb te još dva ili tri koji su u završnoj izradi projektne dokumentacije, dokumentacije, odnosno proceduralno su u izradi i to je sve za RH. Znači samo to je dokaz da ova regulativa koja danas postoji nije dobra i da nije ispunila očekivanja. prije svega smo došli do zaključka da treba značajno olakšati procedure i skratiti taj vrlo složen i kompliciran postupak dobivanja dokumentacije, odnosno postupak ulaska u javno-privatno partnerstvo. Danas se on svodi na 180 dana. Ovom izmjenom se predviđa cca 30 dana. Moram se složiti s kolegama koji su rekli da ta formulacija nije najsretnija kada se radi o zakonu jer u zakonu se treba točno definirati, ne može biti ovako nešto cca, moralo bi biti točno definirano. Predviđeni su značajno transparentniji kriteriji za odabir javnog, odnosno privatnog partnera, a cijelim postupkom rukovode Agencija za javno-privatno partnerstvo i Ministarstvo financija. Predviđa se nešto što je sama suština javno-privatnog partnerstva i što je u prijašnjim raspravama navedeno kao kontroverzno za nas na političkoj ljevici. Zaista i jest kontroverzno u teoriji za ljevicu komercijalno korištenje javnih građevina i javnih institucija. Međutim, to korištenje komercijalno korištenje predviđeno je ovom izmjenom i mora se vrlo striktno odrediti. Znači, neće se sutra moći u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi komercijalno odvijati nekakav noćni klub jel' tako? Znači, nikom to neće pasti, ja se nadam, na pamet i nadam se da će primjena tog zakona biti da je duh tog zakona takav. Znači moći će se isporučiti nekakva sportska usluga na komercijalnoj bazi ili kulturna. I sav taj raspored davanja komercijalnih usluga i aktivnosti davati će i odobravati će javno tijelo što je garancija ali nije baš ekskluzivna garancija. Znači, i tu se treba nadzirati što ta javna tijela rade, nije garancija da će se da će se građevina koristiti primjereno. I zaista apeliram da se tu vodi do krajnjih granica računa o javnom interesu prije svega. postoje dobre strane javno-privatnog partnerstva, u konačnici građevina ako je postupak dobro proveden, ako su natječaji dobro obavljeni građevina bi u konačnici trebala zaista manje koštati nego u klasičnim modelima građenja to ovisi o sposobnosti onih koji vode postupak. Tu se uračunava i održavanje investicija što je za razliku od klasičnih modela građenja nije u pravilu, u praksi se ne događa. Ovaj zakon je usklađen i sa zakonskim kriterijima o zaduživanju jedinica lokalne samouprave, a i dio rizika se prenosi na privatnog partnera. Dakle, ukupna cijena građevine ako je sve prema zakonu i prema najboljoj praksi trebalo bi u konačnici kao što sam rekla biti znatno niža. Drago mi je, kako je prije također rečeno, da se u ovim izmjenama zakona konačno postavio kao kriterij najbolja ekonomska cijena, a ne najjeftiniji ponuditelj jer najjeftinija cijena nije nikako uvijek garancija za najbolje isporučenu uslugu, dapače nekad to daleko, daleko, daleko i skuplje zna završiti. Dakle, u konačnici podržavam ove izmjene zakona iako bih voljela da živimo u idealnom društvu gdje bi javni budžeti mogli financirati sve i svašta, međutim realnost je danas druga. I apeliram stoga da se striktno pridržavamo duha ovog zakona i javnog interesa prije svega, a i da se podzakonski akti i svi mogući potrebni pravilnici kako bi se ovaj zakon mogao što prije u praksi realizirati, odnosno projekti po ovom zakonu da se što prije donesu. Na odboru je rečeno da su oni gotovo spremni. Ja vjerujem da je to tako i da će sve biti spremno vrlo brzo za njegovu efikasnu primjenu jer zaista trebamo graditi, trebamo zapošljavati, trebamo početi javno trošiti kako bi na kraju krajeva pomake pomake pozitivne napravili oko izlaska iz gospodarske krize. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nismo imali replika. Sljedeći za raspravu Josip Borić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice, kolegice i kolege. Pa ovo je jedan zakon, Europski zakon u dijelu kojim se usklađuje odabir privatnog partnera u skladu sa Zakonom o javnom nabavi, kao i postupak davanja koncesija. kažu stručnjaci, a još više i političar, da kad nešto želiš od javnog sadržaja, to slušamo već jedno duže vrijeme, da je onda najbolji način za to rješenje o javno-privatnom partnerstvu. To je na neki način kredit u materijalnom obliku i ono što vidim u ocjeni stanja pokazuje da to baš i nije tako, tj. demantiran nas. Mi smo, u, evo ocjeni stanja vidljivo je cijela ta povijest javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj od smjernica 2006., pa zakona 2008. uredbi i osnivanja agencije. Čitav jedan vremenski period za svega 18 projekata od čega ih je 14 bilo u vremenu dok smo imali samo smjernicu tj. nikakav zakon. I sada dolazimo do jednog paradoksa da smo više toga ugovorili kad nismo imali zakon, a gotovom malo ili ništa kad smo imali zakon. Tako da me sve ovo vodi na razmišljanje. Sad kad dobijemo ovaj savršen zakon bojim se da ćemo s njime uspjeti otpratiti možda samo ova 4 koja su sada u pripremi i od kojih je 1 ugovoren, a radi se o Zračnoj luci Zagreb. Od ovih 18 projekata najviše ih je ugovoreno 2006. i 2006. godine u Varaždinskoj županiji, o čemu smo se evo naslušali. Tu imamo sada od ova 4 meni posebno jedan drag, a to je izgradnja kompleksa Zapadna žabica, tzv. Autobusni kolodvor u gradu Rijeci ili kako kažu Riječani, autobusni kolodvor zvan Čežnja. Zašto je to tako, pa mi evo tom autobusnom kolodvoru slušamo već punih desetak godina, tj. kako dođe svaka kampanja za izbor gradonačelnika. Onda nam se kao prvo

to je možda jedan od većih gradova u Republici Hrvatskoj koji nema natkriveni autobusni prostor, tamo se ljudi po kiši ukrcavaju sa kišobranima u autobus. I evo ko za vraga jučer čitam grad Rijeka kreče u javno-privatno partnerstvo, tražit će investitora. S obzirom na zaduženost tog grada i sve ostalo, a i ukupnu situaciju u tom gradu bojim se da će doći i kampanja za izbore 2017., 2017., pa da ćemo opet slušati o novom autobusnom kolodvoru u gradu Rijeci. Činjenica jest, da se jedan kolodvor napravio od javno-privatnim partnerstvom i to u gradu Osijeku i to je po meni možda i najpozitivniji primjer do sada javno-privatno partnerstvo. Jer je grad ustupajući zemljište i rješavajući dokumentaciju za ništa novaca dobio rješenje jednog prometnog problema i tu je privatni investitor našao svoj interes. Bojim se da to jedino i u prometu možemo ostvariti jer u obrazovanju je to teško očekivati, jer ne znam što bi to mogli unutar određene škole, ili sportske dvorane, ili nekog drugog dječjeg vrtića ponudit privatnom partneru da mu bude isplativ. Gledajući cijeli registar u kojem je navedeno 13, a nekako piše u ocjeni stanja 12, zavedenih objekata, Može se zaista postavljati pitanje koliko je javno-privatno partnerstvo opravdano danas u ovoj situaciji u kojoj se mi danas nalazimo. Činjenica jest da je u vrijeme najveće građevinske ofenzive kako bi to mogli nazvati 2005., 2006. i 2007., to partnerstvo kažem dalo nekakve rezultate. Međutim, danas se građevinska operativa u potpunosti umrtvljena i gotovo nikakvih aktivnosti ona nema. Mi smo kažem, evo u Varaždinskoj županiji imali dosta, evo čuli smo dosta priča o tome kako je tu i tamo uspješno. Ja ću navesti ona primjer gradske sportske dvorane u Varaždinu koja je kroz ugovor jasno vidljivo, navedena je u iznosu od 177 milijuna vrijednosti kapitalne investicije. Na 20 godina, mjesečno grad Varaždin 2,800 000 kuna. 244 rate, ukupan iznos negdje oko 690 milijuna kuna. Da li smo spremni na takav, na takvu avanturu, mislim da svaki javni djelatni, pogotovo načelnik, gradonačelnik bi treba dobro razmisliti da li je to to. Ja znam da svaki gradonačelnik i načelnik želi nešto u svom mandatu napraviti, pa onda kad nema nikakvih mogućnosti traži najbolji način, pa i izlaz iz takve situacije. Bojim se da se u Varaždinskoj županiji posegnulo upravo za time jer se htjelo ostaviti dojam uspješnosti, a činjenice govore drugačije. Podsjetit ću vas 2008. godine je aktualni župan tada gospodin Čačić, smijenjen. Upravo zbog, kako sam uspio iščitati sa interneta razloga, da mu se na teret stavlja 832 milijuna obaveza iz ugovora o javno-privatno partnerstvo. I da bude situacija apsurdna, smijenilo ga dvoje članova HNS-a. Tako da zaista ja bi volio da ovo uspije, jer nam treba, da krene građevinarstvo, da krenu investicije. Međutim kad zaista vidimo te iznose, oni su frapan i za dvoranu u Splitu i za neke druge škole koje su dograđivane, sportske dvorane koje su izgrađene u cijelosti. Da su ti iznosi višestruko, čak i 3 i 4 puta veći od onoga što ste mogli dobiti da ste uzeli normalna kredit i to izgradili. I bojim se, kažem zbog toga što načelnici i gradonačelnici znaju da još uvijek ima bespovratnog novca, da li u vidu zajmova koje je uzela država pa im može pomoći, da li iz direktnih transfera iz državnog proračuna, pa pomoć općinama i gradovima da izgrade određene objekte infrastrukture, i najnovija prilika ona najvažnija to su europski fondovi. Mislim da će svaki gradonačelnik i načelnik jasno i dobro razmisliti što mu se od svega ovoga najviše isplati jer ja se stavljam u situaciju svakog tog čovjeka i postavljam pitanje što bi mi napravili da trebamo stan, hitno stan? Da li bi mi pristali na to da uđemo u taj stan i znamo da vrijedi recimo 100000 eura i da ćemo ga kroz 30 ili 20 godina isplatiti u iznosu od 300 ili 400000 eura. Znači, tri ili četiri puta više. Naravno da bi od toga odustali. Postoje evo primjeri koji nisu javno-privatno partnerstvo kao što je poticajna stanogradnja. Ona je jedan sličan oblik, koja je prihvatljiva. Ali kažem u ovom dijelu gdje govorimo o javnim investicijama i javnim građevinama mislim da to nisu dobra rješenja bez obzira kažem na svu dobru volju da pokrene investicijski ciklus. A on se mora pokrenuti, kažem jer evo imamo prezentaciju gospodina Čačića iz drugog mjeseca ove godine gdje je najavljen veliki investicijski ciklus. Međutim, svih tih investicija od milijardu i 230 onih koji se trebaju, evo znači koji se trebaju fakturirati mi praktički u ovom proračunu bojim se da ćemo to vidjeti. A da ne govorimo o onih dodatnih 600 milijuna eura koje je obećao uz nekakav maksimalan učinak državne uprave i sa sinergijom sa lokalnom samoupravom. Pa imamo ovdje evo HEP grupa gotovo 280 milijuna eura ništa. Hrvatske vode 120 milijuna eura gradi se samo ono što je Vlada HDZ-a ostavila, a to je onaj famozni kredit od milijardu kuna gdje je bilo preko 300 projekata. Sve ostalo novih ugovora nema. Hrvatske autoceste 200 milijuna, Hrvatske ceste 300 milijuna eura. Bojim se da se to išta pokrenulo. Naravno HŽ 130 milijuna. Evo tu me gleda kolega Novak. Ne znam jesu li oni što napravili. A onda idu Ministarstvo gospodarstva i regionalnog razvoja sa po 100 milijuna eura. Ne želim biti skeptičan, ali činjenica je da smo mi danas u 7 mjesecu. Da mi to sve i napravimo onako kako je lijepo zamišljeno da bi mi realizaciju mogli imati tek u 11, 12 mjesecu i to tek početak realizacije i da će sve ovo u vezi investicijskog ciklusa ali i samog ovog zakona koji treba omogućiti nove investicije jednostavno ostati samo mrtvo slovo na papiru. Jer koliko god mi željeli, opet ću se vratiti na ono što je rekao gospodin Milošević smanjiti onaj rok sa 180 na 30 dana. Pokušavali smo mi i u prijašnjim vladama na najobičnijim pitanjima te rokove smanjiti. Jednostavno samo pošta iz ministarstva u ministarstvo ide pa ne znam da li mi zaista možemo riješiti te probleme u tako kratkom roku. Čisto jedna dobronamjerna sugestija. Hvala lijepa. zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite kolegice. a zbog tih posebno dobrih poslova koje je ugovarao gospodin Čehok on je završio u pritvoru i protiv njega se vode silne optužnice. Dakle, tolko o tom modelu. Varaždinska županija na čelu sa županom Čačićem ulagala je prvenstveno u obrazovanje. Mi smo ocijenili obrazovanje našim prioritetom. To što vi u HDZ-u smatrate da je prioritet platiti Tompsonu pola milijuna kuna da ne pjeva mi ne smatramo to prioritetom. Mi smatramo ulaganje u obrazovanje prioritet i upravo iz tog razloga smo ulagali u javno-privatno partnerstvo u izgradnju škole i dvorane kako bi naša djeca, naši učitelji, naši profesori mogli kvalitetno raditi, kako bi naša djeca se mogla kvalitetno kvalitetno obrazovati. Smatramo da je to strateški cilj ove države. I kao treće govorili ste o posrnuloj građevini. Pa da, upravo je ovo način da se posrnula građevina izvuče iz krize, da se pokrenu investicijski ciklusi i da se ne samo građevina već i svi ostali sektori vezani uz građevinu, drvna, metalska i ostale industrije izvuku iz krize. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Pa ja ne znam zašto se kolegica ljuti, izgleda mi dosta ljuta. Mislim, ja sam htio biti dobronamjeran. Rekao sam ono što je i nisam rekao ništa neistinito. Mislim, ako su dva člana HNS-a smijenili svog župana imali su razloga. Ja ne znam. A da li je to bilo radi toga što je on bio uspješan župan tada i kako se ovdje navodi, kako sam uspio pročitati na internetu toliko investicija napravio, pa zadužio kažem to je samo onaj osnovni iznos valjda, a onda je to tri puta ili četiri puta više u sljedećih 20 godina. čisto sam samo naveo primjere loše primjere javnog privatnog partnerstva, a rekao sam i za Osijek da je dobar primjer. Jer grad ništa nije platio. Riješio je svoj prometni problem. Privatni investitor našao je svoj interes. I mislim da bi na taj način možda i grad Rijeka, moj grad Rijeka trebao riješiti taj problem. Mislim da je to dobar primjer i ne znam što se gospođa ima ljutiti. Mislim činjenice govore drugačije. **Batinić, Milorad (HNS)** Nisam primijetio da se kolegica ljuti, nego možda je tako temperament. Sljedeća replika kolega Rilje, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolega Borić. Pa ja zapravo evo, pa rekli ste nešto što evo samo me izazvalo. Možda u biti me nije izazvalo nego se radi o tome da, da radi se o tome da gradonačelnici i načelnici to ne trebaju raditi zbog sebe. Znate, ovo što ste malo prije rekli. Dakle, tražiti ovakve načine. Ne, to bi trebali raditi radi građana. Jer gledajte jako je teško kad ne dobijete u zadnji tren i istekne vam znate zadnje zaduženje za jedan prvoligaški stadion na primjer koji košta 48 milijuna kuna ugrubo. Za jedan mali grad ka šta je Trogir on je mali, veliki, je li, ali to je puno novaca. A s druge pak strane nije bitno to napraviti za mandata. Bitno je da građani imaju kvalitetnu uslugu, prvenstveno komunalnu ali i svaku onu drugu koja se tiče društvene nadgradnje. Dakle, u tom kontekstu sam htio reći da i svaka komunalna usluga, usluga koja se može dati, pružiti na tržištu. To znate vi kao i ja. Dakle, s tim u vezi što se tiče EU fondova znate. Jer mi smo imali, imali smo mi gospodina koji je bio direktor komunalnog poduzeća u Trogiru pa je odjedanput postao koncesionar. Dakle, želim kazati što se tiče EU fondova, koristili smo ipak fondove koliko smo mogli. Sad dolazimo u ovaj period kad ćemo morati ove strukturne i kad se pripremamo upravo za ovaj četverogodišnje kandidiranje, četverogodišnjeg korištenja od sljedećih četiri godine, da, korištenja strukturnih fondova. A što se tiče inače korištenja sredstava. Gledajte, prezaduženi smo svi. nemate ni u proračunskim korisnicima, ni u strukturnim firmama više nemate sredstava. Svi su oni manje-više u dugovima. Svi. Ne može vam sada doći, bar meni nisu dolazile recimo Hrvatske ceste ili Hrvatske vode i nešto napravile. Ja sam čuo da su to možda znali raditi i nemam protiv. Neka radi svima bar koliko se može. Ali nema, nema. Sredstava nema, novaca nema. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala Imamo odgovor na repliku kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo znam gospodina gradonačelnika i znam da se trudi napraviti ono što može. Ja sam zato rekao na početku da kad imate želju napraviti javni sadržaj da su uvijek sugestije i političara, ali i nekih stručnjaka da je javno-privatno partnerstvo najbolje rješenje. Evo, kolega Rilje kaže on hoće nešto napraviti nema novaca. Dao sam primjere zašto nešto nije dobro i što je po meni dobro. Ako on hoće svoju tržnicu, svoju ribarnicu ili nešto gdje privatni investitor može naći svoj interes jer će iznajmiti prostor tad je nešto drugo od onoga o čemu mi stalno ovdje pričamo, a to su škole, vrtići, obrazovanje. Ne znam, dvorane itd. Vi u obrazovanju ne možete naći privatnog investitora koji će na bazi svog privatnog interesa ući u takav projekt osim ako nije plaćan, a plaćanja su svi primjeri govore ovdje unutar ovoga što smo imali u proteklih 5, 6 godina su višestruko veći iznosi nego što bi to bilo da smo aktivirali ili svoju štednju pa ono što smo sada morali platiti 30 milijuna kuna 5 godina pa ćemo platiti tu dvoranu i izgraditi u jednoj godini i sa 6 godina smo riješili sve. Mi smo ovdje opterećeni 20 godina i ne znam recimo za Varaždin da li država tu pomaže s obzirom da je to bila dvorana sa svjetskog prvenstva u rukometu pa da taj grad može normalno funkcionirati kao i grad Split. A ja znam koliko načelnici imaju problema, bavio sam se s time punih 8 godina i ne veseli me ova činjenica koju sam nedavno vidio da je jedan otok Drvenik jednostavno nema vode, da jedno komunalno poduzeće ne daje ljudima vodu koju imaju pravo dobiti po zakonu.

je jako zabrinut za investicije koje se dešavaju u gradu Rijeci, pa ja vam kolega mogu samo poručiti koliko vi dobro znate mi smo i bez pomoći bivše Vlade koja nas je na svakom koraku pokušala blokirati što je uspješno radila na primjeru kolodvora upravo zato što smo mi imali problem sa željeznicama. Željeznica su državna firma i vrlo perfidno ste to znali odraditi ali kako smo izgradili i bazen i dvoranu bez pomoći ove bivše vlasti tako ćemo isto znati izgraditi kolodvor. A ono što se tiče gradnje vaših dvorana, da činjenica i vi ste gradili dvorane, gradili ste dvorane za svjetsko prvenstvo nakon tog više nitko ne zna šta bi s tim dvoranama, užasno su skupe a ostavili ste vruć krumpir ovoj Vladi. A činjenica jest da ste voljeli investicije i da ste gradili ali uz izuzetno visoku proviziju.

Provizija je široki termin, široki pojam i može se različito protumačiti znači nije direktno bilo upućeno da mogu misliti da je mislila na vas osobno. Ma nije ni važno. kojima se trebalo igrati Svjetsko prvenstvo u rukometu oni su umjesto gradonačelnika komisiji poslali domara da im pokaže dvoranu. Čovjek je pogledao dvoranu, otišao i rekao hvala lijepa, idemo dalje. To je tako bilo. Što se tiče lijepog života u Rijeci činjenica je da je popis stanovništva pokazao da je u zadnjih 10 godina iz tog grada otišlo 15 tisuća ljudi što je sramotno za jedan takav veliki grad. Ljudi dolaze u grad. Iz tog grada se odlazi i tamo je Kukuriku na vlasti čak u jednom proširenom obliku od desetak stranaka. Što se tiče bazena, ta investicija je gotovo na koljena stavila upravo taj grad zato jer su ga sami gradili. Činjenica je da taj grad ima sve više i više problema i da ljudi tamo ne vide svoju budućnost. To je posao grad penzionera i umirovljenika. I ja osobno volio bih da mi ovu zgradu autobusnog kolodvora imamo, što bih ja bio protiv toga, ali činjenica je da se ona već 10 godina obećava iz izbora u izbore i sada će doći objava televizija pred izbore i mi ćemo opet gledati futurističke slike tog objekta međutim činjenica je da njega nema. To je za mene jedino što je relevantno, a sve ove demagogije o neulaganju Vlade mi smo već demantirali. 4,5 milijarde samo u zadnje dvije godine i da ih mi nismo napali tj. Vlada da im je napravila zaobilaznicu pa i sve ono ostalo

Pa evo kolega je iznio primjer Varaždinske dvorane o kojoj je već nešto spomenuto, pa meni je drago da je on to spomenuo. I baš zbog toga što HDZ-ova vlada je primjenjivala javno-privatno partnerstvo jedan potpuno krivi način i zbog toga je ovaj zakon potreban i zbog toga je zbog čega podržavamo i mi u klubu HNS-a. jako se čudim s obzirom da u ime kluba HDZ-a rečeno da se podržava zakon da uvaženi zastupnik smatra da nije dobro po tom pitanju i dalje raditi. Hvala. Imamo odgovor na repliku kolega Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Pa ja nisam čuo da smo mi rekli da ćemo podržati ovaj zakon, to nisam čuo od gospodina gospodina Miloševića koji je izlagao u ime kluba. Mi smo dali primjedbe na ovaj zakon i mislim da smo korektno raspravljali i raspravljam. Dao sam primjere koji nisu dobri iako je to pitanje samo lokalne pripadnosti kada sam rekao o gradu Varaždinu. Imamo mi i drugih primjera nije uopće to problem, možemo prebaciti to na neku manju općinu ili grad u Varaždinskoj županiji i doći ćemo otprilike do sličnih rezultata. Ne vidim što je razlika između 177 i 680 i dvorane koja je koštala 20, a o otplati 80 ili 90. Sve su to otprilike slični odnosi. Zato sam rekao da to bez obzira što je to bio početak što je to nastalo na smjernicama koje nisu do kraja definirale odnose između javnog i privatnog partnera da je to ipak bio s obzirom na građevinsku inicijativu u tom vremenu možda najbolji period. Sve ostalo vidjet ćemo kroz neko vrijeme.

dvije stvari bi ukazao na izlaganje uvaženog zastupnika gospodina Borića, prvo je ja kao gradonačelnik … županije i ono što se povlači da nisu gospodina Čačića i nas smijenili HNS-ovci nego drugi sa velikom suradnjom HDZ-a ali naravno veoma brzo smo došli opet na vlast, zato jer to samo smjenjivanje je bilo temeljem najobičnijeg politikantstva i velike zavisti jer ono što je napravljeno kada smo bili i mi još smo sada i gospodin Čačić bio napravljeno za onih tri godine više nego 20 godina unazad. Druga stvar koju bih napomenuo posebno a to je da javno-privatno partnerstvo nije dobro jer se može koristiti sredstva iz drugih razina. E pa sada iz kojih razina? zaista javno-privatno partnerstvo ne bi trebalo privatnog partnera ako javni sektor ima novaca. Gradovi i općine zaista u tom dijelu novaca nemamo i na tom dijelu da bi nas trebala podržati država, onda nam dati novce. Opet moj primjer i kao brdsko-planinsko područje projekte koje smo imali s projektnom dokumentacijom, građevinskim dozvolama, tri godine konstantno od Ministarstva mora nismo dobili niti jedne kune za naše projekte. Nismo ih mogli dobiti jer nikad nije bilo sredstava, nije bilo vremena, a sad nismo na redu. Drugi izvor što ste rekli to je Europska unija. Gle čuda, ja sam proveo sedam projekata iz fondova Europske unije, kad ti projekti mi nisu u ministarstvu mogli proći mogli proći … prema fondovima i svih segmenata, IPA, …, CARDS, tu sam dobio sredstva. Znači drugi vas procjenjuju da imate potencijala, imate mogućnosti, daju sredstva, a naša država u onom trenutku nije to mogla napraviti. I javno-privatno partnerstvo, e vidi čuda imam i taj projekt kod sebe. Naravno, uložili smo ga u razvoj i izgradnju škole zato što znamo da obrazovanje, pametni ljudi su oni koji mogu razumjeti ovakve projekte i mogu pokrenuti gospodarstvo. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Borić. djelovanjem, to je bilo Ministarstvo regionalnog razvoja ako se ja dobro sjećam, a jesam bio tamo pa znam da je tako. Ali otoci, priobalje su imali itekako pomoć, pogotovo SDP-ovi načelnici, gradonačelnici, a mislim da su više-manje svi ostvarili svoje projekte. Evo imamo ovdje jednu otočnu načelnicu, gradonačelnicu pa nek to potvrdi. I mislim da ova priča da smo mi nekome davali, a nekome nismo evo HNS-a, Grad Šibenik ovdje, mislim ako mi njima nismo ništa dali neka gospodin Baranović se digne i kaže nismo. A škola i dvorana koja se sada gradi, gradi se isključivo novcima Ministarstva mora, a sada je to prebačeno u Ministarstvo regionalnog gdje su čak i oni kao lokalna samouprava imali jednu veliku obvezu, a Ministarstvo je s obzirom na mogućnosti zajma to uzelo uzelo više-manje na svoj dio. Tako da mislim ne znam zbog čega raspravljamo na taj način, isključivo mi nismo mogli, a sada kao HDZ-ove općine i načelnici bez problema dobivaju te novce. Ne dobivaju ništa jer novaca nema. Za otoke imate 10 milijuna kuna, što ćete s tim, ništa. Brdsko-planinsko područje, ja sam ovdje jedini stao u obranu brdsko-planinskog područja na proračunu za ovu godinu kad sam rekao da 0 kuna za to područje nije korektno. Imali su barem 5 ili 10 milijuna kuna prije, barem kakvu takvu pomoć. Ova vlast, vaša vlast je rekla ne damo vam ništa, vi ne … tamo ništa dobiti. Mislim da to nije zadaća države, mora postojati mogućnost kao što govorimo i kroz ovaj zakon ovo je mogućnost. Nažalost kroz proračun se to ne vidi, a ja tome nisam kriv. Hvala. Sljedeća za repliku javila se zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice. **Turina-Đurić, Gospodine Borić, ne znam s kojeg portala čitate i iz kojeg materijala o smjeni gospodina Čačića u Varaždinskoj županiji, ali vjerujem da ste dobro stranački informirani, da su upravo vaši stranački kolege sa vašim stranačkim satelitima odnosno strankama satelitskim vašim odradile političku trgovinu, ne jedinu u Hrvatskoj pa i u Varaždinskoj županiji i smijenile gospodina Čačića sa mjesta župana. Ali to nije sve skupa dugo potrajalo, naime vrlo brzo upravo temeljem ovih projekata, između ostalog i modela javno-privatnog partnerstva i obećanja HNS-a prije nego što je gospodin Čačić postao župan, znači on je išao sa upravo ovom idejom na izbore u Varaždinskoj županiji, realizirao je te ideje i te projekte i onda ste ga vi smijenili političkom trgovinom. To je prava istina. Nažalost, tu je netko govorio o tome da bi se mi mogli i financirat u nekim normalnijim uvjetima i iz drugih izvora, naravno. Upravo zato što Varaždinska županija nije nikad bila, odnosno u to vrijeme nije bila u milosti državne vlasti, moralo se poseći i za ovim modelom javno-privatnog partnerstva i izgraditi one one objekte koji su građanima obećani, odnosno realizirat one ciljeve koji su građanima obećani, a to je da imaju jedno pristojno školstvo na području Varaždinske županije i to je prava istina gospodine Borić. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte, ako ovako stoji kako je gospođa Turina rekla da su HDZ-ovi vijećnici smijenili gospodina Čačića 2008., onda su ga valja i postavili. A ja ne vjerujem u tu priču jer da su mogli oni bi sigurno bili postavili svojeg nekog. Činjenica je da su dva HNS-ova vijećnika smijenili svog dotadašnjeg župana kako piše na portalu, ne mogu se sad sjetit ali sigurno …. E sada, ovdje opet slušam znači kako je to dobro i uspješno napravljeno u Varaždinskoj županiji. Gospođa Turina je bila dožupanica naše Primorsko-goranske županije i sad evo, kad bi to tako … ja se pitam zašto sve naše škole i na otocima i u zaobalju pa i u Gradu Rijeci najviše, nisu onda na isti način, a oni su tamo stalno na vlasti isto, 10 godina, više, 20, nije važno. A ona je dožupanica, a naše škole nisu tako savršene, nisu tako dobre, nisu tako lijepe, nisu tako prilagođene učenicima, a dobro je. A još i naša županija za to ima i gotovo dvostruko više novaca od Varaždinske. Naš je proračun bio negdje između 350, Varaždinske oko 180. Pa ako je to takav dogovor a što i mi onda to nismo napravili, to je pitanje. Pa vjerojatno zbog toga ili nisu oni sposobni to napraviti ili sam model nije najbolji. Evo toliko, hvala. Hvala. Imamo zadnju repliku, kolega Marelić. Izvolite. …/Govornik nije uključen./… ja bih stvarno par natuknica. Projekti koje smo kandidirali iz gradova i općina rijetko su prolazili naše želje, ali su zato išle želje kad bi stranačke kolege, stranke na vlasti, to su prolazili. Mi smo ipak bili osam godina smo plaćali ceh ceh radi stranačke pripadnosti. Tako prometnice na Korčuli su loše prolazile. Imamo projekti kulture je mislim pola Vlade bilo …/Govornik nije uključen./… od od bivšeg ministre kulture do ostalih su u tom bili odbori. Sve to propada, a ništa nije prolazilo. Kad pričamo o opskrbi, projekt koji je bi sa Korčule trebao bit završen prošle godine, 104 milijuna, 50% je ušla investicija, 8 godina stoji, nema vode. Tako da ja dolazim iz mjesta gdje nema vode, a imao sam autocisternu na raspolaganju robnih zalih da bi pred izbore nju povukli da bi ljudi ostali bez vode. Mislim to je ona politika kako znamo radit. Znam kolegu u Drveniku, imaju vode Drvenik, Drvenik ima vodu samo koncesiju kakvu su dali Karamanu za prijevoz vode jer sam dobro upoznat sa tom problematikom vode jer koristim sve vodonošce na području našeg Jadrana i autocisterne tako da sa momentima smo morali dovoditi autocisterne, ispomoć iz Neretve da nam uskače za prijevoz i opskrbu vode. Gledam ovaj zakon je dobar jer mi smo slično nešto radili, jedan sporazum za izgradnju opskrbnog centra i parkirališta u samom gradu sa Tommy-om.

razumije./… mjesni odbori i kotari gdje je HDZ na vlasti svi su prolazili uz jedan papir pisalo je na njemu to je investicija. Samo su pisali jedan papir i svi su prolazili. To je bilo sramotno. Pred izbore 500 tisuća kuna Evo moram odgovoriti uvaženom kolegi Mareliću, s obzirom da je on otočanin s Korčule pa ću pokušati evo po svim područjima gdje su nedostaci navesti našu nebrigu prema gradu Korčuli. S time da moram najprije reći da ovo nije istina. Da je i kod mene dolazio gradonačelnik Mirko … /Govornik se ne razumije./… i uredno tražio svoje projekte i rješavao svoje gradske probleme. Što se tiče prometnica samo Žrnovo i onaj spoj sada novi prema Blatu preko 150 milijuna kuna vrijednosti. Što se tiče kulture nismo pomogli Marku Polu, ali smo napravili Državni arhiv u Korčuli gospodine Mareliću 7 milijuna kuna Ministarstva 7 milijuna kuna Ministarstva mora plus oprema Ministarstva kulture. Što se tiče vodovoda pa vaš otok je po tome ja mislim najbolje i prošao samo onaj dio regionalnog vodovoda od od Račišća pa do Smokvice punih 15-ak km, a vrijednost je investicije preko 20 milijuna kuna. Da ne govorim o sportskom plivačkom bazenu. Prvi bazen na hrvatskim otocima u funkciji sporta. Preko 30 milijuna kuna sve iz državnog proračuna. Pa naravno da bih ja bio nezadovoljan kao zastupnik SDP-a brigom takve vlasti HDZ-a prema svome gradu kome pripada. Mislim da ste gospodine Marelić falili onako u 100%. Da ne govorim o Domu zdravlja koji je tek sada počeo prvu fazu sanacije i sve ostalo, a luka i ostale priče da ne govorim. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Za riječ se javila zamjenica ministra. Izvolite zamjenice.

na riječi gospodina zastupnika Miloševića u ime kluba HDZ-a koji je svojim osvrtom u ime kluba HDZ-a upravo na ovaj konačni prijedlog zakona potvrdio jednu dobru namjeru mogućnosti ovog konačnog prijedloga zakona. Na neki način simbolizirajući to i kao kontinuitet u korištenju korištenju modela u nedostatku sredstava. Zašto sam tražila na neki način da se u ovom trenutku uključim u raspravu? imam osjećaj da konačni prijedlog zakona u praksi između jedinica lokalne samouprave i različitih političkih opcija možda pada u tom segmentu rasprava rasprava u drugi plan. Podsjetila bih i sebe, ali i sve nas pogotovo me izmjena rasprave u kontekstu spominjanja portala potaknula da se prisjetim 26. lipnja 2006. godine. Tada je zaista u pozitivnoj namjeri rekla bih, a što potvrđuje i taj sastanak tadašnji predsjednik Vlade okupio sve župane i sve gradonačelnike. Dakle, u lipnju 2006. godine, sa naglaskom što je tada i postignuto, dakle u lipnju 2006., političko suglasje za javno-privatno partnerstvo sa fokusom na zdravstvo, školstvo, izgradnju domova za umirovljenike i slično. Dakle, te 2006. kada je Hrvatska kretala sa smjernicama za javno-privatno partnerstvo Vlada, gradonačelnici, župani svih političkih opcija, svih boja, postigli su stranačku političku suglasnost oko zajedničkog opredjeljenja da upravo ovim modelom i nastojanjem da se ostvare uštede krenu u javno-privatno partnerstvo, dakle u jednu zajedničku akciju na kompletnom teritoriju RH. mislim da je možda u ovom trenutku dobro podsjetiti se da evo prije 6 godina kada je Hrvatska država prvi put usvajala te smjernice za JPP da je u tom trenutku zaista među izvršnom vlasti, lokalnom samoupravom, dakle županima, gradonačelnicima oko modela i oko onog primarnog cilja kako postići javnu uslugu kroz kroz uštedu u suradnji sa privatnim partnerom, dakle da je na neki način zajednički nazivnik toj podršci zaista bilo to političko suglasje. I evo u tom kontekstu kako prenosi portal iskustva sa javno-privatnim partnerstvom na primjeru Županijske palače, prvog takvog projekta u Hrvatskoj, na sastanku je prenio varaždinski župan Radimir Čačić. U tom segmentu to je bio prvi projekt spominjući Varaždinsku županiju. Ova inicijativa, dakle u Varaždinskoj županiji ako ne griješim naravno, ispravite me ako griješim, je rezultirala sa 40 tisuća kvadrata školskog prostora, sa sportskom dvoranom, sa jednosmjenskom nastavom i kada se analiziraju i efekti tog projekta koji je i tada predstavljen, dakle predstavljen kao pilot projekt, kao primjer na razini Hrvatske kako se može rezultirao je i rekla bih podizanjem kvalitete života u Varaždinskoj županiji. No, vrativši se zaključno željela bih podsjetiti dakle da prije 6 godina je JPP kao mogućnost, ne kao model koji se nameće, koji se nije nametao niti tada, koji se ne nameće niti sada u ovom trenutku nego kao mogućnost, kao mogućnost kroz manju cijenu kapitala, kao mogućnost u suradnji sa privatnim partnerom u tom trenutku zaista imao jednu generalnu političku potporu. Evo zahvaljujem. **Batinić, Kad raspravljaju ljudi s terena, onda se vrtimo i od lokalne samouprave i regionalnog razvoja i svega, uvijek je to tako, a i tako će i ostati. Hvala zamjenici ministra. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice sa suradnicima, predstavnici agencije za javno-privatno partnerstvo. gospođa zamjenica kao da je vidovita, kao da je znala s čim ću početi ovu raspravu. Naime, ja sam osobno kao zamjenica župana sjedila na tom sastanku kojeg je spomenula gospođa Obradović. Gdje je po prvi puta u Hrvatskoj znači prezentirana mogućnost izgradnje društvene infrastrukture i tražen konsenzus, znači između lokalne i regionalne samouprave. Sa tom idejom Vlade koja je išla na inicijativu, istina bog iz Varaždinske Varaždinske županije gdje su ti projekti već bili u stvari u pokretanju. I gdje smo, gdje je premije, tadašnji premijer u istinu sa velikim entuzijazmom predstavio taj projekt kao svojevrsni new deal tadašnje Vlade. I gdje su tadašnji ministri zdravstva, obrazovanja dali primjere i mogućnosti, i nabrajali mogućnosti gdje bi sve u Hrvatskoj se takvi projekti mogli realizirati. I ono što ja mogu prenijeti i koliko se sjećam iz tog vremena, svi smo s tog susreta otišli puni entuzijazma, sretni, s puno nada da kad dođemo u svoje lokalne i regionalne samouprave ćemo razgovarat o nekim projektima koji su nama bili i u tom vrijeme prioritetni. A kao što kaže gospodin Borić i danas su nam na žalost prioritetni, jer nismo ih uspjeli realizirat do danas. Da ih krenemo znači raditi po tom modelu. u tom trenutku odnosno u narednom periodu počeli su se otvarati problemi ili stvarat zapreke. Osobno sam sudjelovala u izradi,u pripremi nekoliko projekata na području moje županije koji nisu u školstvu, nego u zdravstvu i u socijali, ali jednostavno administrativnim preprekama i nedovoljno kvalitetnim zakonskim rješenjima smo neke od tih projekata jednostavno u proceduri uspjeli dovoljno odužiti, da bi ih na koncu ustvari zaustavili. I zato odmah sad na početku moram pozdraviti današnji, današnju raspravu, a i prijedlog zakona koji upravo je na tragu da pokušamo sa ovim zakonom sredit stanje na način da te projekte maksimalno ubrzamo. Odnosno da ubrzamo postupak od ideje i od projekta do same same realizacije. Tu smo svi imali velikih problema, nije ovdje ni mjesto ni vrijeme da se međusobno optužujemo, nekad to moram priznati. Imali smo utisak da je ček i činjeno zlonamjerno, odnosno namjerno, se neki od tih projekata nisu željeli propustiti ni kroz agenciju, a niti kroz suglasnosti nadležnih ministarstva. Iz razno raznih razloga, ako je neko ministarstvo već davalo suglasnost s obzirom da je to bio projekt, toga ministarstva, u smislu djelatnosti. Onda je Ministarstvo financija davalo primjedbe koje se jednostavno nisu mogle preskočiti, odnosno nije se moglo provesti projekt zbog zakonskih odredbi. Zato kaže, pozdravljam ovaj zakon, nadam se da će ovo stvarno ubrzati, malo možda jesam skeptična oko onih 30 dana, al nisam sasvim sigurna dal se radi o 30 dana po završetku, znači projekta, znači dodavanja suglasnosti ili se radi od početka. Vjerojatno tek od suglasnosti. Tako da, mislim da ćemo ako u ovome uspijemo čitav niz projekata mi u lokalnoj i regionalnoj samoupravi koji su u stvarnosti već i Ima cijeli niz projekata koji su u visokoj fazi pripreme, ali koji jednostavno zbog ovih nekih ograničenja koja sad ispravljamo ovim zakonom, će biti omogućeni. Ono što bi samo naglasila kraju. Najprije ovdje smo uglavnom govorili o ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva, odnosno razgovaralo se o tome najviše. Jer se radilo o investicijama države, odnosno o partnerstvu države u realizaciji projekata društvene infrastrukture. Međutim, postoji još jedan model, od koje isto netko ovdje u raspravi spomenuo, a to je koncesijski model, na kojem mislim da država mora posebnu pažnju posvetit, i kroz centar za investicije i praćenje investicija. Budući da se tu, tu leži ogroman potencijal ulaganja u naše naše blago, odnosno u našu imovinu. Sa jednom velikom koristi u konačnici, a to je da sve ono što se bude uložili u našoj, na našoj imovini, na našim nekretninama će za 20, 25, 30 godina biti povećana vrijednost imovine ove države, odnosno ova država će vrijediti više. I apsolutno mi se čini nerazumljivim da u nekim našim regionalnim samoupravama i lokalnim samoupravama se, ja bi se usudila reći, vjerojatno iz neznanja i nedovoljne informiranost o modelima javno-privatno partnerstvo, ti projekti odbijaju. A to su direktne, ustvari investicije u našu imovinu, mogućnost da se pokrene i građevinski sektor, mogućnost da se uopće pokrene i gospodarstvo. Znači, mislim da isto toliko ili možda i važnije da se upravo pokrenu investicije u javno-privatnom partnerstvu u ovom drugom modelu, znači u koncesijskom modelu, da ne govorim o svim nekretninama koje imamo duž Jadrana, koliko god hoćete, a nismo ih uspjeli svih ovih godina stavit u funkciju. A mi ili naši investitori ovdje nemaju u ovom trenutku novaca da u njih investiraju. Ovo, što se tiče, znači ugovornog model, gdje bi trebala krenuti investicija države u u društvenu infrastrukturu, također dvije su koristi. Znači napravit ćemo nešto korisno. Mislim da jest strateški cilj ove države da postane država znanja, odnosno društvo znanja i da sagradi škole, da postane kvalitetna socijalna država koja će se brinut o svojim starim i nemoćnima, a nedostaje na tisuće smještajnih kapaciteta za stare i nemoćne u Republici Hrvatskoj. I da će se, znači ulaskom u takav jedan investicijski ciklus pokrenuti i građevinska operativa. Nije zanemarivo, vrlo je važno. Projekt koji vrijedi cirka, odnosno u ovo investiranje koje će vrijediti približno 5 milijardi kuna, bit će izuzetno značajno u ovoj gospodarskoj situaciji u kojoj se Hrvatska u ovom trenutku nalazi. Zato evo puna podrška prijedlogu ovog zakona. Hvala lijepa. Sljedeća za raspravu Nansi Tireli, izvolite kolegice. kad smo danas negdje oko 4 krenuli sa raspravom mislila sam da nešto razumijem o tom javnom privatnom partnerstvu, a sad kako vrijeme odmiče vidim da razumijem sve manje jer sam to javno-privatno partnerstvo i izmjene postojećeg zakona kojeg imamo stvarno shvatila kao nešto što treba mijenjati zato što nije dobro. Međutim, malo prije smo čuli toliko o tom modelu. To su napravili Čehok To je ono što me je zbunilo. Ako pričamo o javno-privatnom partnerstvu, ako pričamo o projektima koji su do sada napravljeni na temelju postojećeg zakona, onda ne vidim razloga zašto pričamo da je neki projekt ili neku zgradu ili neku školu napravila napravila osoba ili dvije osobe ili tri osobe koje su u tom trenutku bile u mogućnosti ili u prilici ili u obvezi potpisati određene ugovore. Mislim da je najbliže istini danas kad smo ovdje govorili vezano za javno-privatno partnerstvo zastupnik Rilje koji je rekao da se da se Zakon o javnom privatnom partnerstvu donosi iz razloga što nema novaca u jedinicama lokalne samouprave i nema u većini slučajeva jedinica lokalne samouprave drugog modela financiranja. Dakle, ne možemo dignut kredit, ne možemo ništa drugo pa nam dobro dođe i Zakon o javnom privatnom partnerstvu. Ovo je sasvim d9obro ako nitko nikoga nikoga ne bude na ovo prisiljavao, a danas smo čuli da neće. ovim zakonom kao što smo čuli već se bolje definiraju pozicije postojećeg zakona. Javno-privatno partnerstvo je nešto što se razvija desetljećima, nadograđuje. Javno privatno partnerstvo ima strašno mnogo lica ugovornih odnosa koje javni i privatni partner mogu, smiju, žele potpisati. Ima puno projekata koji se po modelu javno-privatnog partnerstva mogu graditi. Danas smo čuli nekoliko od njih. Osim škola, komunalnih objekata ima i onih komercijalnih objekata u kome bi vjerojatno i hoće privatni partner naći neku svoju računicu. Važno je svakako u onom dijelu ugovornih odnosa voditi uvijek računa o tome da konačnim korisnicima te usluge ne poskupljuju. Dakle, ako pričamo o nekakvom modelu doma za odrasle osobe onda je važno da usluge, te usluge konačnim korisnicima tog doma ne poskupljuju zato što je model napravljen javno-privatnim partnerstvom. Pričali smo o transparentnosti koliko je transparentnije ako nešto napravimo modelom javno-privatnog partnerstva. Pa sve ono što se radi ili namjerava napraviti ili se napravi u jedinicama lokalne uprave ili samouprave isto tako jeste i mora biti transparentno. Da li je problem u tim jedinicama lokalne samouprave što nisu transparentne ili je možda problem u nama koji ne tražimo tu transparentnost ali znamo da je o Zakonu o pristupanju informacijama u biti svaki rad jedinice lokalnih samouprava javan. Pa isto tako svatko od nas može znati koliko je koja određena lokalna samouprava, određeni projekt i platila, samo ako ga to intersira. Sada ispada da je javno-privatno partnerstvo transparentnije od svega ostalog samo zato što će podatke o javnom privatnom partnerstvu biti objavljene u registru, odnosno na stranicama agencije takvog partnerstva. Jedinice lokalne samouprave isto tako spadaju u kategoriju makro i srednjih poduzetnika. Imaju sva prava kao i bilo koji poduzetnik. I evo, mislim da je ovo javno privatno partnerstvo tek jedan od alata koji je na raspolaganju tim jedinicama lokalne samouprave da se njime koriste ukoliko ocijene da je taj model ili takav model za njih u tom trenutku najbolji i najisplativije. Žao mi je, stvarno mi je žao što danas nemamo nekakvih usporednih podataka o ovim projektima koji su do sada u Hrvatskoj saživjeli, što nemamo nekakvu svot analizu koliko njihovih prednosti i nedostataka. Dakle, ono što smo ocijenili da je dobro i ono što smo ocijenili da bi trebalo mijenjati. Bilo bi dobro kad se donose izmjene postojećeg zakona i kada se u tim izmjenama cijelo vrijeme priča o tome kako su projekti koje imamo dobri, da se onda to dobro i transparentno pokaže. I da oni koji glasaju o izmjenama tog zakona i imaju nešto da i sami mogu uspoređivati. Jer ovako moramo vjerovati, a pitanje je što u što vjerujemo. Što se tiče rokova nešto mi nije jasno pa bih evo zamjenicu molila ukoliko bude raspoložena da mi samo to objasni. Pričamo o smanjenju rokova na 30 dana i to mi je jasno. Dakle, Ministarstvo financija izdaje mišljenje i suglasnost agenciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja projekta, a ta je agencija žurno, odnosno nakon što agencija ocijeni da je projekt uredan, znači bez odgađanja barem tako piše dostavlja to Ministarstvu financija. Dakle, tu bez odgađanja smatramo da je to u nekom razumnom roku. 30 dana Ministarstvo financija ima vremena se očitovati. Ali Ministarstvo financija nema obvezu očitovati se o tom projektu. Znači, ono se može ili ne mora. Ako Ministarstvo financija u roku iz članka 11. stavak 6. ne odluče o zahtjevu za izdavanje suglasnosti smatrat će se da je suglasnost izdana u korist javnog tijela. Evo to mi sad nije jasno. Dakle, agencija pošalje Ministarstvu financija. Stoji u Ministarstvu financija 30 dana. Nakon 30 dana Ministarstvo financija se nije očitovalo. U tom trenutku agencija može shvatiti da je ministarstvo taj projekt kao takav prihvatilo. Mislim da je to loše, jer onda se nigdje ne daju u biti informacija da je Ministarstvo financija na sebe preuzelo jedan dio odgovornosti, da je taj projekt kao takav pogledalo i da evo stoji iza njega i da kaže, da ovo je dobro, ovo može ići. I ono što me dakle, dalje piše prijedlog projekta stječe status projekta isključivo na temelju odobrenja agencije u roku od pet dana od dana zaprimanja suglasnosti Ministarstva financija. Dakle, Ministarstvo financija je ipak o tome dužno dati, ali bih onda molila da se ovdje taj dio tehnički nekako ispravi. I ono što me strašno zbunjuje kad pričamo o smanjenju roka od 180 na 30 dana onda javno tijelo ima rok od jedne godine od dana stjecanja statusa projekta javnog privatnog partnerstva da izabere privatnog partnera. Dakle sve smo odradili u roku sve su institucije napravile svoje, ocijenili smo da je projekt javno-privatno partnerstva dobar i onda dajemo javnom tijelu rok od godinu dana da izabere privatnog partnera. Evo to bih molila samo da mi se objasni. I možda samo za kraj opet se nastavljam na kolegu zastupnik Rilje je rekao na kraju da jedinice lokalne samouprave traže i iznalaze način ali svakako mislim da je važno da jedinice lokalne samouprave najprije imaju viziju,strategiju i cilj kako doći do određenog projekta, a onda da im ovaj zakon koga i onako već imamo i koji je postojeći i po kome se onaj tko je želio mogao nešto pokrenuti. Vidimo koliko je projekata trenutno u postupku, koliko ih je napravljano valjda će ove izmjene biti na tragu toga ali svakako evo drago mi je da ovaj model neće biti jedini model i nadam se da se stvarno neće dogoditi da se bilo koga prisiljava da u izgradnji bilo čega u svojoj lokalnoj samoupravi mora koristiti isključivo javno-privatno partnerstva. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Zamjenica ministra će vam odmah odgovoriti na vaše pitanje. Zamjenice izvolite. Evo zahvaljujem. Koristim priliku odmah odgovoriti kao što ću u završnoj morati odgovoriti i gospodinu Lesaru. Obzirom da je otišao neće čuti moj odgovor ali nadam se da će veće netko ostati tko će mu to prenijeti Vrlo kratko, 30 dana, šutnja administracije, Zakon o opće upravnom postupku i nema dvojbe da neće biti odgovornosti jer odgovornost kako god okrenete odgovorili ili ne odgovorili zbog Zakona o opće upravnom postupku dakle ako u roku od 30 dana po ZOUP-u ako ne odgovore smatra se da je stvar odobrena i to jednako aktivira odgovornost Ministarstva financija kao da su to napisali i potpisali. Dakle, 30 dana povlačimo iz ZOUP-a. Odgovor na drugo pitanje usporedila bih kao kada dobijete pravomoćnu građevinsku dozvolu. Dakle cijelu ovu proceduru imate godinu dana odabrati svog privatnog partnera možete čak i pokušati na bazi odobrenog projekta pa se nešto u pregovorima sa privatnim partnerom izjalovi imate tih godinu dana vremena da ne morate cijelu proceduru izvrtiti ponovno pokušati sa drugim privatnim partnerom. Uvijek se nešto može dogoditi u pregovorima sa privatnim partnerom, znači kao kod građevinske dozvole. Dobijete pravomoćnu građevinsku dozvolu imate dvije godine ako me dobro pamćenje služi imate dvije godine zabiti lopatu u zemlju jel. Dakle ne morate odmah sljedeći dan odmah krenuti kopati temelje. Evo nadam se da je to jasno. Hvala. Tireli malo zbunila zato jer na početku uvod kada se krene da ja to ne mogu razumiti i o svemu tom dijelu javno-privatno partnerstva a kasnije u svojoj raspravi je zaista iznijela neke jako dobre stvari i nakon odgovora zamjenice ministra smo došli do jednih bitnih odrednica što je to javno-privatno partnerstvo. I druga … zaista jedini smisao javno-privatno partnerstva u tome da se pomogne lokalnim samoupravama jer one nemaju sredstava za to. Pa mogu isto potvrditi da možda i najbolji javno-privatno partnerstva koje su pokrenute i koje su realizirane i koje imaju najvišu opciju to su pokrenuta baš od strane na razini lokalnih samouprava. Možda mi gradonačelnici, načelnici najbolje moramo dobro definirati tu komparativnost troškova najbolje najbolje rezultate koji se iz toga mogu dobiti pa nakon svega toga zaista to uvažavamo kao … javno-privatno partnerstvo mora biti jedan od alata da pokrenemo gospodarstvo da u okviru društvenih mogućnosti svim nama da dođemo do novih radnih mjesta i do novih sadržaja i aktivnosti. Hvala. Nansi (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Ja se stvarno nadam da svaki načelnik ili gradonačelnik bez obzira da li radio po bilo kom modelu ili bilo kako stvarno radi studiju isplativosti za taj model model i apsolutno u to ne želim ulaziti. A što se tiče mog uvoda u ovo ja sam samo rekla da kada smo krenuli sa raspravom sam mislila da nešto znam o javno-privatno partnerstvu kad o javno-privatno partnerstvo odnosno određenim projektima javno-privatno partnerstva te projekte poistovjećujemo sa imenima i prezimenima ljudi kao da su ta dva čovjeka napravili dvoranu u Varaždinu izvukavši novac iz svojih džepova. To niti je napravio Čehok niti je napravila Jadranka Kosor, niti je napravio Čačić niti je napravio bilo tko. njihova imena eventualno stoje na potpisu tih ugovora koji je kao takav sklopljen o javno-privatno partnerstvu i to je ono što mi smeta. Jer kada se cijelo vrijeme priča o dobrom modelu dvorane u Varaždinu i onda se kaže to su potpisali Čehok i Kosor. Toliko o tom modelu šta drugo kako drugo da protumačim nego tako. Hvala. Evo kolegica Natalija Martinčević odustala. Ali kolegice Tireli to je sušta istina to što su kolege kazali za ovaj slučaj u Varaždinu. Nastavljamo sa raspravom. Sljedeća za raspravu Tonka Ivčević. Izvolite kolegice. **Ivčević, Tonka (SDP)** TONKA IVČEVIĆ: Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra sa suradnicima. Evo poslije toliko rasprava danas više o ovom zakonu zaista više nije lako reći nešto pametno ali evo ja ću iskoristiti svoju raspravu da još jednom istaknem nedostatke dosadašnjeg zakona i prednosti novog kojeg danas donosimo. javno-privatno partnerstvo generalno govoreći uključuje projektiranje, izgradnju, financiranje, upravljanje javnom infrastrukturom ili javnim objektima od strane privatnih partnera na temelju dugoročnih ugovora. Ovaj model dobiva sve više popularnosti u suvremeno doba kada se vlade regionalne i lokalne sredine suočavaju sa izazovnim zadatkom zaštitom javnog interesa s jedne strane i zadovoljavanja sve različitijih individualiziranih potreba stanovništva s druge strane. Očekivanja stanovnika rasu kako raste njihova potraživanja za što boljim javnim uslugama pošto nižim cijenama. Štoviše povjerenje stanovništva u svoju Vladu u svoje župane i gradonačelnik ovisi o velikoj mjeri u kvaliteti usluga koje oni pružaju. U tom kontekstu jača uloga i važnost javno-privatno partnerstva. Također zbog proračunskih ograničenja s kojima je suočena RH ali jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave treba sve više pristupati praksi sklapanja ugovora o javno-privatno partnerstvu a radi daljnjeg rasta gospodarstva, ispunjavanja ciljeva, infrastrukturnog razvoja, ostvarivanja socijalnih ciljeva kao i pružanje kvalitetnije javne usluge građana. Prednosti i koristi javno-privatnog partnerstva su svakako brža izgradnja javne infrastrukture, brža realizacija takvih projekata, bolja i kvalitetnija usluga, stvaranje dodatnih prihoda i naravno na kraju učinkovito javno Međutim evo tijekom provedbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu uočeni su i brojni nedostaci te su stoga odstupanja novog zakona 2008.godine zapravo samo tri projekta u fazi pripreme, a jedan je realiziran i za njega je sklopljen ugovor. Neke od uočenih nedostataka upravo tog zakona su složena procedura i dugi rokovi potrebni za prikupljanje raznih suglasnosti, mišljenja u pojedinim fazama pripreme projekte, visoki troškovi provedbe postupka, viša cijena ovakvog načina, problemi kod potrebe za promjenom, upitna podjela rizika te konačno u podzakonskim aktima nije cjelovito definirano javno-privatno partnerstvo što stvara dileme i pravnu nesigurnost. Zbog svega navedenog te uvjetima krize kada su javne institucije neophodne za pokretanje investicijskog ciklusa potrebno je podržati ovakav novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu uklanja sve ove navedene nedostatke te omogućava transparentni postupak odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva, skraćuje vrijeme trajanja administrativnog postupka, stvara okvire za pravnu sigurnost te omogućava dostupnost za veću primjenu javno-privatnog partnerstva. Na ovaj način uključivanjem privatnog sektora u financiranje kapitalnih projekata rješavaju se problemi nedostatka javnih sredstava, neodgovarajuće strukture prihoda jedinica lokalne i regionalne samouprave, rastućih javnih potreba na lokalnoj i regionalnoj razini te ograničenja na zaduživanja i nemogućnost dobivanja povoljnih zajmova. Na kraju bih samo istakla da je svakako potrebno osigurati sustavno obrazovanje i sustavnu edukaciju na svim razinama i to svih potencijalnih zainteresiranih strana kako bi provedba ovog zakona bila što uspješnija. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeći za raspravu javio se kolega Božidar Kalmeta. Izvolite. **Kalmeta, Božidar evo želio bih i ja kazat nekoliko rečenica sad pri kraju rasprave oko ovoga prijedloga zakona. Ja mislim da ovaj zakon nije loš mislim da on bez obzira na neke dileme koje sam ja imao, ali evo slušajući raspravu i odgovore gospođe zamjenice čuo sam objašnjenje određeno tako da praktički sad nemam šta i pitati, ali svejedno imam možda neke prijedloge koji bi možda i još poboljšali ovaj zakon, a sve u svrhu da on otvori dodatne mogućnosti investiranja danas u vremenu kada, a toga smo svi svjesni investicija nema, a investicije su doista ovog časa možda potrebnije nego ikad. Javno-privatno partnerstvo je dakle jedan od modela koji bi trebao otvoriti dodatni prostor i mogućnost jasno investiranja u suradnji javnog i privatnog partnera, dakle otvoriti prostor svima onima koji imaju novaca i žele ga investirati da mogu u dogovoru sa javnim partnerom, bila to država, bila to jedinica lokalne samouprave, županije ili gradovi, realizirati određene projekte koji su od općeg društvenog interesa. Ja mislim da sve što se napravi, bez obzira po kojem modelu, da je dobro. Kad se napravi škola dobro je da se škola napravila, kad se napravi vrtić dobro da se vrtić napravio, kad se napravi bilo što što je od općeg društvenog interesa mislim da je dobro. I zato svi oni prijedlozi zakona koji otvaraju mogućnost poboljšanja kataliziraju ustvari te procese, mislim da su dobri jer rekao sam … sada nove investicije … kapitala i rješavanje administrativnih barijera koje koče investiranje je nešto što je ovoj zemlji ovog časa maksimalno potrebno. Javno-privatno partnerstvo nije nikakva novost, dakle ono u Hrvatskoj postoji praktički već 20 godina. Mi imamo dobrih primjera javno-privatnog partnerstva jer postoje razni modeli javno-privatnog partnerstva. Koncesija je također jedan od modela javno-privatnog partnerstva, … model je jedan od modela javno-privatnog partnerstva itd., dakle ima raznih modela. Recimo jedan primjer, a to je javno-privatno partnerstvo je koncesija istarskog ipsilona koji radi francuski Buick. Mislim da je to jedan dobar projekt. I tada se moglo postavit pitanje da li da li čekati, a nemamo novaca kad je započeto davno ili ići na takav model. Mislim da je prvenstveno Istra, a onda i cijela Hrvatska izgradnjom istarskog ipsilona puno profitirala u svakom smislu, gospodarskom, turističkom itd., itd., nego da se čekalo vrijeme kad će za to biti novaca. Dakle izabran je koncesionar, ponavljam francuski Buick i mislim da je to bila dobra odluka. Imamo i primjer Krapina Macelj, također jednog dobrog modela koncesioniranja. A onda ne znam, prije sam spominjao puno objekata u školstvu, u dvoranama itd., Mi smo u postupku, kad kažem mi mislim na prošlu Vladu, mi smo u postupku koncesioniranja odnosno pripreme i provedbe natječaja za koncesiju za Zračnu luku Zagreb koji je sadašnja Vlada konačno donijela odluku, mi smo tamo iznalazili na, to moram kazati, na puno prepreka i na puno stvari koje čak nisu bile, moram to iskreno kazati, koje nisu bile definirane u zakonu. Pitali smo se da li ići po modelu javne nabave ili ne itd., dakle bilo je puno otvorenih pitanja koja su na neki način kočili i produžavali te rokove do konačnog izbora koncesionara za Zračnu luku Zagreb. Ili rokovi koji su bili, bili su dugi i to je činjenica. I mislim da je u ovom zakonu najveći dobitak to što su rokovi skraćeni na 30 dana. Bilo je ovdje govora i postavlja se pitanje da, lako je napisati 30 dana, ali treba to u 30 dana i provesti, odnosno očitovati se. Mislim da je dobar rok 30 dana. Možda bi moglo se ovdje još napisati ako sam ako sam ja dobro shvatio što je rekla gospođa zamjenica ako se Ministarstvo financija, jer očito smatra se da je dalo pozitivno mišljenje, a to je dobro, ali što se tiče Agencije za javno-privatno partnerstvo možda bi se moglo tu kazati da jer je njeno mišljenje ipak malo složenije da tako kažem doći do tog mišljenja, da se jasno kaže da ako ne 30 da se može još jednom ne znam produžiti za još 20 dana i to je nekakav maksimalni rok. Dakle, treba se da bi se taj rok od 30 dana mogao doista i ispoštovati treba u svakom slučaju imati stručne ljude, imati dobre kadrove, ekipirati se. Dakle, te sve institucije koje će i Agencije za javno-privatno partnerstvo, dakle moraju imati i dovoljno kapaciteta da može odgovoriti na te rokove. Jer tu se radi o ne znam prijedlogu projekta, pripremi provedbe natječaja, ima nacrt ugovora. Dakle, mislim

Tako da, ponavljam, da bi se doista skratili rokovi što je dobro i što apsolutno je rekao sam prije možda i najvažnije u ovom zakonu treba doista imati dobre kadrove i sposobne ljude koji to mogu sve skupa i napraviti. Kolega Milošević kad je govorio u ime kluba rekao je i spomenuo je možda i nešto o strategiji. Dakle, svakako da bi trebalo, prvenstveno kad su u pitanju pitanju npr. školski objekti gdje svi hoćemo, gdje imamo jedan isti standard u cijeloj Hrvatskoj. Bilo bi dobro da se napravi ta jedna strategija da znamo što, gdje, kuda i kako, a isto tako i za objekte društvene i socijalne infrastrukture. Na jedinicama lokalne samouprave o tome također je ovdje bilo riječi je to također jedna dodatna mogućnost. Ako netko misli da mu je to u tom trenutku najbolje, odnosno da je to jedina mogućnost, onda sigurno da će ići u taj model ne čekajući ne znam 5 ili 10 godina da napravi nekakav vrtić koji mu treba odmah zato jer sad nema novaca. opet se vraćam na početak postavlja se pitanje jel' onda bolje ići odmah to izgraditi pa da roditelji i djeca imaju taj vrtić ili čekati 10 godina? Ja mislim da je bolje ga ići odmah izraditi, a ovo je jedan model koji pruža mogućnost pa već je ovdje rečeno neću ponavljati tko se u tome nađe neka ide po tom modelu, a tko se u tom ne nađe nek ne ide. Možda, ovdje piše da da se maksimalni rok produžuje na 40 godina, ja tu ne bih to ograničavao. Mislim da se ugovornim odnosom, ako ugovorni odnos pokaže ili ne znam investicija da bi taj rok trebao biti 45 godina pa nek bude i 45 godina ili 50, što ima veze. Tako da ja tu ne bih to ograničavao na 40 godina, a ako je više, čini mi se ovdje piše posebnim zakonom ja bih to pustio na procjenu javno-privatnim partnerima, privatnom javnom partneru da u jednoj matematici nađu tu ono što zadovoljava jedne i druge neovisno o broju godina. Htio sam pitati također za članak 12. oko javnog tijela, ali evo vi ste gospođo zamjenice to obrazložili pa nemam tu što dodati. Sve u svemu mislim da ovaj zakon daje poboljšanja u odnosu na prošli zakon i u tom smislu nekih većih primjedbi ja osobno nemam. A evo ovo što sam rekao ako sam nekako i pridonio ovoj raspravi i možda i možda nekim idejama koje bi se mogle uvrstiti još u zakon dobro, ako ne opet dobro. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća za raspravu Branka Juričev-Martinčev. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. U vremenu kada su potrebe za javnim uslugama sve veće, a raspoloživa sredstva javnog sektora kojima se mogu zadovoljiti te te potrebe sve manje, a javno-privatno partnerstvo nametnulo se kao novi oblik financiranja. Tako su još 2008. godine donesene smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva u kojoj privatni partner sudjeluje ne samo u fazi građenja već i u fazi održavanja i zamjene istrošenih materijala u razdoblju od 20 ili 30 godina. Nakon toga je donesena i Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o javno-privatnom partnerstvu, a u listopadu 2008. i zakon. Sljedeći mjesec je već osnovana i agencija, a 2009. donesene su i 4 uredbe s ciljem nadzora projekta, izobrazbe sudionika, utvrđivanja kriterija ocjene, utvrđivanja sadržaja ugovora itd. Međutim, sve ove godine odobreno je svega 14 projekata. S obzirom da je složena procedura odvratila javna tijela od odluke da se iskoristi prednost javno-privatnog partnerstva u odnosu na tradicionalni model zaduživanja. Ovim zakonom trebao bi se pojednostaviti postupak, preciznije definirati javno-privatno partnerstvo i obvezni rizik koji mora preuzeti privatni partner. Stoga se od ovog zakona očekuje da će pokrenuti sklapanje većeg broja ovakvih ugovora, a i time dugo najavljivan investicijski bum. Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva gospodin Radimir Čačić na 11. sjednici Vlade, kolega Baranović se podsmjehuje, još 23. veljače ove godine obećao je pokrenuti novi investicijski ciklus, a financiranje je temeljio uglavnom na korištenju privatnog kapitala upravo prema modelu javno-privatnog partnerstva. Istina da se taj investicijski ciklus trebao po njegovim tadašnjim izjavama dogoditi do 1. lipnja. Do objavljivanja na stotine natječaja za projekte i investicije nije došlo kao ni do najavljivanog smanjenja na desetke tisuća nezaposlenih koji bi na tim projektima radili. Izgleda da je ovaj zakon bio prepreka i da će nakon ovih novina u javno-privatnom partnerstvu taj dugo najavljivani investicijski ciklus se i pokrenuti. Ovim zakonom bi se pripreme koje traju i do dvije godine trebale znatno smanjiti jer se skraćuju rokovi sa 180 na 30 dana. S obzirom da predlagatelj ovim zakonom želi pomoći javnom partneru ne vidim razloga zašto se tada gradovima i općinama jedinicama lokalne samouprave koje imaju potrebu za takvim projektima ne pomogne stručnim savjetima nego nas se opet upućuje na angažiranje vanjskih stručnjaka, savjetnika za pružanje stručne podrške u pripremi prijedloga projekta. Ono što je najkritičnije ili najbitnije ponovno prepuštamo nekom tamo konzultantu koji može biti upitnog znanja i sposobnosti, a i bez iskustva na takvim projektima. S obzirom da grad Vodice ima potrebu, a i potrebnu dozvolu za građenje za športsku dvoranu, a zasigurno ni iz gradskog, županijskog, a ni državnog proračuna neće se moći izgraditi ćemo primorani razmisliti o izgradnji po modelu javno-privatnog partnerstva. Isto tako će izgradnja škole u Bilicama kao još niz projekata u našoj Šibensko-kninskoj županiji, najvjerojatniji se trebati graditi po istom modelu. Pitam se, odnosno pitam vas, poštovana zamjenice ministra gdje ćemo naći najboljeg savjetnika koji ima znanje, sposobnosti. A i ono što je najbitnije iskustva na ovakvim projektima kakvih je do sada u Hrvatskoj bilo svega 14. Zašto se onda ne osposobi jedan stručni tim unutar agencije koji bi pomogao javnim tijelima, a ne samo da provjeravaju ono što su isti predali, pa ih onda se odbacuje podnesak ili ih se kažnjava sa kaznama čak i do milijun kuna. Nadalje, ovim zakonom ovaj fini oblik financiranja, izgradnje, održavanje javnih objekata trebao bi ubuduće imati status najma, a ne zaduženja. Međutim, tu treba reći da bez obzira kako ga mi evidentiramo u svojim poslovnim knjigama, kao najam ili kao dug sva ta financijska sredstva moraju se vratiti i sa svim tim sredstvima zadužujemo buduće generacije kako god ih mi nazvali. I s toga oprez mora biti još veći. Dobro je što se ovim zakonom definiraju i rizici koje treba preuzeti privatni partner, a dopušta se i djelomično komercijalno korištenje objekta radi racionalizacije projekta. Tako se preciziraju izgradnja, rekonstrukcija, održavanje javne građevine, a privatni partner od javnog preuzima obaveze i rizika vezane za financiranje i proces gradnje, te rizik raspoloživosti javne građevine ili rizik potražnje. Kao što vidimo ovim zakonom dodatno se osigurava javni partner, ali i dodatno opterećuje privatni partner. Nemojmo zaboraviti da ni privatnih partnera koji su spremni uči u ovakve rizike nema na pretek pa bi i ovaj pokušaj kojim očekujemo investicijski bum, kao kao što je rekao kolega Borić mogao ostati samo mrtvo slovo na papiru. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite kolega. Hvala uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovana zamjenice, kolegice i kolege. Zelene knjiga o javno-privatnom partnerstvu, jedan dokument koji je usvojila Europska unija, kako bi regulirala ugovore o javnoj nabavi i o koncesijama, i koja bi ubiti definirala šta je to javno-privatno partnerstvo, a što to nije. Ovaj zakon nije naravno usklađenje sa pravnim stečevinama Europske unije, ali je ubiti usklađenje sa pravilima koja vladaju u Europskoj uniji i usklađenje sa zelenom knjigom o javno-privatnom partnerstvu. Ono što je ključno za ovaj zakon, znači nisu izmjene Zakona o javno-privatnom partnerstvo nego je novi zakon, jel ograničenja i sve oni nedostaci koji su postojali u postojećem zakonu se moraju regulirat sa jednim sasvim novim konceptom koji će ono što je ključno osigurati u pravom smislu transparentnost i skraćivanje postupka. Ni jedna država, ne smo u Europi nego i na svijetu, ne može i nema dovoljno novca za sve javne potrebe. Koalicijska vlast, Vlada, Ministarstvo gospodarstva imaju prioritet u svojoj politici, a taj prioritet je jedan od prioritet ključnih obrazovanje, izgradnja škola i naravno školskih dvorana, kao pratećih objekata, a ne komercijalnih dvorana u kojima je bilo govora i riječi, jer komercijalne dvorane ne bi ni trebale ići u sustav javnog-privatnog partnerstva. I zbog toga je baš ovaj zakon koji će spriječit mogućnost da nam se ponovno dogode dvorane, ako nekome padne na pamet organizirat nekakva prvenstva, kojima ubiti samo 10,15 ili mjesec dana bi uživali, u vjerujem u našim pobjedama, naših reprezentacija, ali sigurno ne i porezni obveznici koji bi to morali plaćat kako što sad plaćaju dvorane po Hrvatskoj. I koje, te baš dvorane su stvorile jedan vrlo negativan, stvorile jednu negativnu poruku javnosti i građanima po pitanju javnog-privatnog partnerstva, su ubiti i skrivi onu osnovnu smjernicu šta je to javno-privatno partnerstvo koje ubiti ovaj zakon vraća u onaj prostor zašto je on bitan, a to je javna usluga, javna infrastruktura, škole, školske dvorane. Znači sve obrazovne ustanove, sudstvo, pravosuđe, znači bolnice, zdravstvo, sve ono što spada u isključivo javnu uslugu za potrebe građana. Kad se govori o privatnicima da oni će zaradit, pa naravno da će, zaradit će oni i kad se radi po klasičnom modelu. Mi smo ipak prihvatili ulaskom, ulaženjem u Europsku uniju, prihvaćanjem svih pravnih pravnih stečevina, prihvatili smo i jedan model koji se zove tržište, a na tržištu funkcionira mogućnost i zarade. A zarada je onaj motor i kotač i poduzetnika i zapošljavanja. Prema tome, bio model javnog-privatnog partnerstva ili klasičan model sasvim logično, da privatni partner ima određeni interes, samo ovdje je ključno da se ovim zakonom to izuzetno regulira i kontrolira, a ne kako je inače na slobodnom tržištu, što je jedan od ključeva ovog zakona i to na jedan transparentan način, javan način. Čime ubiti, ovim zakonom dobivamo jedan zaista, jedan kvalitetan iskorak u zakonodavstvu u hrvatskom zakonodavstvu, a i dobivamo prostor. Ono što je najvažnije danas postoji 329 projekata, već su spominjani neki koji imaju građevinske dozvole i koji realno u ovom trenutku kad niti država, niti općina, ni gradovi nemaju novaca, nemaju mogućnost zaduživanja. Ne zbog samo onoga državnog deficita ili javnog duga, nego i same fiskalne odgovornosti i prostora koji imaju ili nemaju općine i gradovi. Ovo je taj prostor kroz javno-privatno partnerstvo, kroz najam da se osigura mogućnost da se svi ti projekti koji postoje, imaju građevinsku dozvolu realiziraju, a naravno pripreme dalje svi oni koji su potrebni da bi po projektu Vlade realizirala se jednosmjenska nastava. Dakle, to je ključ ovoga zakona, to je ključ ovog ubrzanja cijeloga postupka sa javnom-privatnim partnerstvom gdje je neovisno o vlasti u lokalnoj samoupravi ili županijama, što se ovdje često naravno spominje i izuzetno mi je drago da i se od strane HDZ-a postoji tu potpora, di su prepoznali da je ovo jedan konsenzus zakon, zakon razvoja, zakon za sve i vjerujem da po tom pitanju će biti isto potpore i kod drugih zakona koji su isključivo jasno razvojni i prepoznati sa svih strana. Prema tome, još jedanput podržavam i pohvaljujem ovaj zakon koji očigledno je dobro iščitan i pripremljen i vjerujem da na ovaj način ćemo uspjeti u kratkom i brzom roku realno i transparentno riješiti sve ove projekte koji su pripremljeni kako bi prvenstveno djeca krenula u školu u uvjetima koji su kvalitetni, koji su na europskom nivou i kako bi na taj način naravno i dobili mogućnost da imamo što više mladih i u srednjim školama i fakultetima jer će im uvjeti kvalitetni stvoriti i stimulaciju za daljnji nastavak rada, učenja i bavljenja i gospodarstvom i za dobrobit Hrvatske. Hvala vama. Završna riječ u ime kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke Petar Baranović, izvolite kolega. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prije nego šta krenem najprije izražavam moje duboko poštovanje svim upornim zastupnicama i zastupnicama koji čestito odrađuju svoj posao. Zašto ovaj zakon i kakav je to zakon? Ovo je unaprijeđena, temeljem empirije varijanta zakona koji je donijela HDZ-ova Vlada. Dakle, nakon iskustva s njihovim zakonom napravio se neki novi u koji su se ugradile određene spoznaje o manjkavostima i ahilovim petama tog sustava javno-privatnog partnerstva oko kojeg postoje dvojbe i dileme jer kao što smo imali prilike večeras čuti i u ovom Saboru čak unutar samih stranaka postoje podvojena mišljenja. Jedni su za, drugi su protiv. Ali indikativno je da i među zastupnicima oporbe postoji spoznaja o realnosti u kojoj se nalazi danas hrvatsko društvo. Zašto javno privatno partnerstvo? Odgovor je vrlo jednostavan. Pred svakom jedinicom lokalne samouprave ili regionalne postoje četiri modela financiranja. Jedno je iz vlastitog proračuna ukoliko postoji takva masa sredstava iz općih poreza i dohotka. Druga je dizanje kredita. Treće je kombinacije kao što smo imali slučaj u gradnji škole u gradu Šibeniku. Evo kolega Borić je tu, kolega Kalmata. Moja javna zahvala, bili ste vrlo profesionalni u tom projektu. I četvrto je javno privatno partnerstvo. Kakva je danas situacija? Svi smo toga duboko svjesni i u ovom modelu o kojem smo se dotakli škola u Šibeniku kombinirano financiranje centralne državne jedinice lokalne samouprave, vukli smo sredstva iz Europske investicijske banke, iz Centralne europske banke. Dakle, sredstva koja su dolazila izvani za određene programe. Bilo je to zaduživanje Republike Hrvatske, budimo realni, precizni. Grad Šibenik je iz vlastitih sredstava onaj svoj dio doprinosio. Ta škola dolazi kraju. Ali došao je i kraju taj model i ta mogućnost da se Hrvatska svake godine za vrlo ozbiljnu sumu novaca zadužuje vani. Jer kao što postoji u Zakonu o proračunu Republike Hrvatske limit kojim se limitira 20% zaduženosti jedinice lokalne samouprave, tako naravno postoje limiti na svjetskom tržištu kapitala za zemlje. I svi smo debelo svjesni da više ne možemo na tom modelu graditi progres, ne možemo pokretati projekte i da moramo angažirati sva sredstva koja su u okruženju. Dakle, potpuno je jasno da je javno privatno partnerstvo unaprijeđeno određenim mjerama koje su ugrađene u ovaj zakon. Jedna od mogućnosti, ne i obveza bili bi mi vrlo vjerojatno svi u ovoj sali sretni da jedinice lokalne samouprave, pa i Republika Hrvatska imaju takve prihode da sve one standarde koje smo dužni pružiti našim građanima i sve prilagodbe novim uvjetima života možemo isfinancirati bez javno-privatnog partnerstva, da možemo ono što kažu cash and cary, isukati novčanik, sagraditi vrtić, sagraditi školu. Ali smo svi debelo svjesni da to nije moguće, a zadatak pred građanima imamo organizirati život primjeren standardima vremena u kojem živimo, organizirati i funkcioniranje i obrazovnog sustava i predškolskog odgoja. U konačnici netko je i spomenuo domove za umirovljenike, staračke domove. Zapitajmo se kolike su liste čekanja u staračkim domovima, koliko ih možemo objektivno kreditnim zaduživanje, koliko ih možemo objektivno vlastitim sredstvima i prihodima koja su nam na dispoziciji sagraditi ili ipak moramo zagristi tu jabuku javno-privatnog partnerstva koju grize čitav svijet i nije ona isključivo ideja neoliberalnog kapitalizma kao što ni mi u Hrvatskoj narodnoj stranci nisu neoliberalni kapitalisti niti sljedbenici te ideologije. Prema tome, ovaj zakon će Hrvatska narodna stranka podržati kao jednu alternativu i mogućnost da pokrenemo građevinski sektor, da ga spasimo, jer ga je već prilično propalo. iz tog razloga da sam Laburista i predstavnik Hrvatske stranke rada koja skrbi o radnicima kod glasanja za ovaj zakon sjetio bih se svih onih radnika u građevini koji su zbog recesije i gubitka posla ostali na ulici. Podržao bih ovaj zakon uz inzistiranje da se provodi striktno, moralno i profesionalno. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče. Vidim imam 30 minuta vremena za završnu, pa evo. To je naravno bio barem pokušaj šale. Kao što je to zastupnik Baranović rekao prije mene. Evo i u moje također osobno ime zahvala svima na raspravi, raspravi koja je bila dinamična, kojom u načelu mislim da se možemo svi složiti bila bila pozitivna. Ima što se tiče JPP-a i onih koji su za i onih koji su protiv. Ono što je bitno da i oni koji su za i oni koji su protiv znaju da postoji mogućnost. Tu mogućnost ne treba zlorabit, ne treba tražit kruha preko pogače. Treba biti realan. Treba se staviti u fiskalni u fiskalni kontekst, u kontekst odgovornosti prema proračunu. Ali za one koji su za JPP kao koncept, kao ideju ovaj zakon kao i važeći zakon na kraju krajeva daje i mogućnost da svoje potrebe realiziraju i kroz taj model ako to žele. Ali iznad svega od želja jer često nas želje možda odvedu i na krivi put rekla bih, tu je u najmanju ruku članak 9. prijedloga zakona koji koji kaže dođite sa troškovima, izračunajte, stavite se u realne mogućnosti, napravite formulu, stavite sve brojke na stol. Mi smo ti koji ćemo zajedno sa vama biti vaša savjest i reći. Vi tu pozitivnu vrijednost za novac u komparatoru troškova s kojim ste došli nemate. Ideja vam je dobra. Troškovi su vam previsoki, rizik vam je prevelik, rizik niste dobro podijelili. To je njihova odgovornost. Kada ljudi sa brojkama, ne sa željama, idejama i velikim riječima dođu u agenciju brojke su te koje govore same za sebe, a njihova odgovornost u skraćenim rokovima je da kažu krasna ideja međutim idite na kreditiranje, odustanite od koncepta, nađite neki drugi put, ovo s čim ste došli ovi troškovi ovako kako ste to prikazali u kontekstu JPP-a nemojte ići na tu varijantu. To je njihova odgovornost. Oni za to tu postoje i oni moraju ocijeniti da li taj projekt bazično brojčano ispunjava kriterije ili ne i oni moraju biti na neki način, ne na neki način, zajedno s ministarstvom financija kontrolor želja svakoga tko dođe s nekim konkretnim projektom. Jednostavno to staviti u brojčanu realnost. Što se tiče koncepta kao koncepta ono što sam rekla uvodno stoji i dalje. U segmentima mogućnosti i slobodne volje jedinice lokalne samouprave i izvršne vlasti dakle onoga tko predstavlja javnu vlast ukoliko ima ekonomski isplativu, rizično dobro podijeljenu odgovornost, obvezu ali naravno i prava, tko ima dobru konstrukciju on će ići na projekt JPP-a. tu nema prisile, tu nema ima možda generalne ideje ima generalnog poticanja, ima sredstva koja se za određene linije JPPa-a osiguravaju. Ono što svakako čekamo i čekamo na potvrdu da će se desiti su upravo osigurana financijska sredstva koja će recimo cijenu takvog kapitala kroz JPP definirana strateški spuštati ispod 5%. To je teško na tržištu u ovom trenutku naći. Ono što je važno i što mislim da se iskristaliziralo kroz raspravu je svakako podizanje svijesti, možda čak i specijalističko orijentirane ljude da se i kao ekonomisti kao pravnici kao analitičari rizika počnu više baviti javno-privatnim partnerstvima da to prigrle prigrle kao koncept da budu kasnije od pomoći. Jer kako naći uistinu savjetnike koji će vam pomoći u jednom velikom dijelu pogotovo kada su jedinice lokalne samouprave u pitanju kroz Centar za investicije … to je njima zakonska Dakle, centar tu može biti savjetnik. Drugo, naći savjetnike kroz postupak javne nabave ali isto tako pokušati motivirati ekonomiste, pravnike, lokalno prisutne da se u jedinici lokalne samouprave zainteresiraju, specijaliziraju i počnu baviti sa javno-privatno partnerstvom ako strateški na razini jedinice lokalne samouprave postoji jedan dugoročni interes da se ti projekti razvijaju. Zašto? Možda za koju godinu ćemo primijeniti i ponovno biti ovdje i primijeniti jedan drugi, ići korak dalje. Velika Britanija ima obvezu proračunskih korisnika da u svakom postupku namjere gradnje, dakle kada planiraju izgraditi novi zatvor, novu školu, bilo što, prvo i osnovno dakle zakonska obveza prvo to staviti u troškova JPP-a, tek kada troškovi JPP-a pokažu da za taj projekt projekt nije isplativ, da su troškovi preveliki, da rizici nisu dobro podijeljeni onda je dozvoljeno tijelu javne vlasti da ide dalje kroz kreditiranje ili neki drugi način. Kažem, možda ćemo za koju godinu biti tu ponovno sa tim konceptom. Evo, zaista u najkraćim mogućim crtama uz odgovor gospodinu Lesaru da je Vlada 23.2. na svojoj 13. sjednici usvojila Strategiju vladinih programa pa evo možda je pao server u tom trenutku pa gospodin Lesar to nije uspio naći ali evo evo 13. sjednica Vlade 23. veljače ove godine Strategija vladinih programa. Ujedno koristim priliku prihvatiti amandmane 111/1 i 111/2 dakle amandmane koji su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika SDP-a. Zahvaljujem još jednom. Hvala i vama zamjenice ministra. Zahvaljujem i svima vama kolegicama i kolegama kao što je kolega Baranović rekao koji smo ustrajni. Ovime zaključujem raspravu. Sutra počinjemo u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 108. Laku noć. Hvala i vama